Nastavljamo sa - Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za turizam, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili. S nama je potpredsjednik Vlade Neven Mimica. Potpredsjedniče da li želite uvodno? Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Po prvi put do sada jedna Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i uputila tu strategiju evo u Hrvatski sabor na donošenje. Nacrt je izradio Državni ured za upravljanje državnom imovinom kao stručni nositelj. Dokument prijedloga strategije je trenutačno jedini dokument u Republici Hrvatskoj koji detaljno i u potpunosti definira obuhvat državne imovine, analizira karakteristike stanja te imovine te navodi kriterije i pravac djelovanja koji država treba slijediti da bi upravljanjem tim uspavanim kapitalom bilo što učinkovitije. Ovdje se ne radi samo o izvršavanju obveze koja proizlazi iz Zakona o upravljanju državnom imovinom koji je predvidio izradu ovakve strategije, ona je naime već trebala biti donesena do sredine 2011. godine, a da ne govorim koliko nam je svima moglo biti bolje da smo imali usuglašenu i donesenu strategiju privatizacije već početkom '90.-tih godina. Očito je da postoje dvije vrste kašnjenja u izradi i donošenju propisa ili drugih zakonskih obveza. Jednom se kasni jer se ništa niti ne radi na izvršavanju zakonskih obveza kao što je to možda bio slučaj s ovom strategijom i bivšom vladom. Drugi put kasniti se može zbog ozbiljnog analitičkog i sveobuhvatnog pristupa poslu koji traži možda i nešto duže vremena od izvorno predviđenog, kao što je to slučaj s ovom strategijom i ovom Vladom. Ovdje se zbilja radi o činjenici da je ova strategija jedno veliko i važno kako ekonomsko, tako i pravno i političko pitanje značajno za dugoročni održivi razvoj države u cjelini, ali i gospodarstva i društva u Republici Hrvatskoj. propisuje, popisuje i definira 34 postojeća pojavnog oblika državne imovine što je mnogo više od dvaju oblika koji su se do do sada najčešće spominjali i na koje je najviše bila koncentrirana državna aktivnost, na udjele i dionice u trgovačkim društvima te na nekretnine. Sada osim na ta dva oblika pozornost i aktivnost treba usmjeriti i na preostala 32 oblika koja su u strategiji identificirana i za koje su utvrđene smjernice na koji način država misli djelovati kako bi učinila te oblike što funkcionalnijima i što više ugrađenima u ukupan gospodarski razvoj. Republika Hrvatska iako prostorno i po broju stanovnika relativno mala zemlja ima jedan od najvećih udjela ukupne državne imovine među zemljama članicama EU. Doduše nije lako detaljno i točno precizirati tu vrijednost jer nemamo dovršene vlastite registre i procjene državne imovine, ali po metodologijama procjene vrijednosti državne imovine koji se koriste u EU proizlazi da je Hrvatska s procijenjenom vrijednošću državne imovine od preko 30 milijardi eura peta među zemljama članicama. Međutim, naš je problem u tome što koristi od te imovine, bilo financijske bilo materijalne, nema u onoj mjeri u kojoj državna imovina daje ukupnu društvenu i gospodarsku korist u drugim zemljama. Zemlje koje imaju relativno visoku vrijednost državne imovine kao npr. Finska ili Švedska imaju između 2 do 4% GDP-a generiranog iz upravljanja državnom imovinom, a naš je postotak ispod 1% BDP-a, točnije 0,7%. Povrh svega dubina ekonomske krize u RH upućuje na potrebu radikalno drugačije upotrebe imovine u vlasništvu RH kao i svake druge imovine u hrvatskome društvu. Ova strategija želi popraviti to stanje i stoga se predlažu smjernice kako učinkovitije upravljati dionicama i udjelima u trgovačkim društvima, zatim nekretninama te što raditi da bi prihodi od ostalih oblika dosada gospodarski zanemarenih bili što viši. Strategija daje jasan smjer, naputak i zadatak da se dovrši izrada Registra državne imovine stvara se osnova za izradu nove regulative upravljanja državnom imovinom. Praktički novoga Zakona o upravljanu državnom imovinom koji bi trebao pojednostaviti, olakšati i učiniti transparentnijim postupak upravljanja pa i prodaje te raspolaganja državnom imovinom. Upravo bi te smjernice u sljedeće 4 godine služile kao referentna lista za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH. Ova Ova strategija postavlja dva vrlo jasna opredjeljenja. Nema prodaje, nema privatizacije prirodnih resursa. I drugo, nema prodaje, nema privatizacije dionica i udjela u državnom vlasništvu u trgovačkim društvima koja su od strateškog značaja, koja pružaju javne usluge i koja mogu na vrlo jasan način doprinijeti održivom i ukupnom razvoju RH. Navodi se koje su to strateške tvrtke, ali ne toliko pojedinačno jer ova strategija ne ide za tim da bira tvrtke kojima će država poklanjati posebnu pozornost u poslovanju i upravljanju, naprotiv definiraju se kategorije koje bi mogle obuhvatiti 20-ak strateških tvrtki koje ne idu u privatizaciju tj. onih za koje se otvoreno opredjeljujemo da se neće prodavati. Ako bi do toga i došlo jedino bi se to moglo učiniti i posebnim zakonima za svaku posebnu tvrtku. Znači, ne pojedinačnim odlukama bilo koje vladine institucije ili same Vlade već zakonom u Saboru. Definira se i kategorija u koju spada 27 tvrtki u kojima RH ima većinske udjele i dionice, a koje su od razvojnoga značaja te 7 tvrtki u kojima država ima manjinske udjele, a koje kotiraju na Burzi. Strategija ukazuje i na nužnu potrebu završetka privatizacije ili olakšane prodaje udjela u preko 600 tvrtki u kojima država ima iznimno mali udio dionica ili udjela, a riječ je o tvrtkama u poteškoćama bez razvojnog i strateškog značaja i koje u pravilu ne kotiraju na Burzi. Strategija ne određuje pojedinačna društva i pojedinačne akcije. To je zato što nakon nje slijedi izrada godišnjih planova upravljanja koji će biti detaljniji i koji će definirati način upravljanja dionicama. U godišnjim planovima utvrđivat će se vlasnička politika prema svakoj od strateških tvrtki i to u pogledu onoga što država očekuje ili što praktički daje u zadatak svakoj od tih tvrtki, a to je da ulaže, zarađuje i doprinosi nekim općim društvenim potrebama. Takve vlasničke politike nije bilo dosada tj. nije bila utvrđivana za svaku od tvrtki. Kod nekretnina se ukazuje na ono što je dosada loše napravljeno i što je loše rađeno. Na primjer loše je da je preko 40 milijuna metara kvadratnih državnoga zemljišta dano u vlasništvo jedinicama lokalne samouprave prvenstveno za izgradnju poduzetničkih zona koje nažalost gotovo u većem broju slučajeva nisu niti osnovane niti je tamo počela neka nova proizvodnja ili neka nova ulaganja. Da je tih 40 milijuna kvadrata bilo iskorišteno tako da je na desetak ili petnaestak kvadrata otvoreno jedno novo radno mjesto danas uopće ne bi bilo nezaposlenih u RH. Očito Očito je da nije bilo niti nadzora niti dobre Strategije upravljanja nekretninama. Stoga strategija u području nekretnina predlaže centralizaciju upravljanja i decentralizaciju korištenja nekretnina. Ideja je davati nekretnine uglavnom na pravo korištenja i pravo gradnje prvenstveno lokalnim jedinicama, a ne kako je dosada bila praksa u vlasništvo pogotovo ne u vlasništvo koje se dalje ne kontrolira i ne nadzire. Kod ostalih oblika imovine prvenstveno je cilj povećati prihode od tih oblika imovine bilo kroz koncesije, zakup ili na bilo koji drugi način. Ali u svakom slučaju uključiti što veći broj oblika imovine i što više iskoristiti financijski potencijal te imovine. Ova strategija nije sama po sebi zakonski uvjet bez kojeg se nije moglo raspolagati državnom imovinom. Nepostojanje ili čekanje na donošenje ove strategije nije moglo sprječavati privatizaciju ili prodaju tvrtki u kojima država ima udjele ili dionice. Zakon o upravljanju državnom imovinom traži donošenje strategije, ali isto tako u prijelaznim odredbama omogućava da država ide u privatizaciju svoje imovine i dok se sama strategija ne donese. Prema tome, ovom strategijom sada stvaramo ukupan okvir, odnosno integralni model upravljanja kojim će se postići da upravljanje i raspolaganje državnom imovinom bude integralni dio gospodarske politike, ulaganja i rasta gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti da veliki potencijal imovine u vlasništvu Republike Hrvatske neće doći do izražaja sam po sebi ili brzinskom prodajom već tek uz stvaralaštvo, znanje, organizaciju, poduzetnički pristup i realizaciju na tržištu u uvjetima konkurencije, te uz puno veće aktiviranje i ugradnju državne imovine u poticanje novih, većih, privatnih i javnih investicija. Ubrzo nakon usvajanja ove strategije u Hrvatskome saboru slijedit će donošenje novoga Zakona o upravljanju državnom imovinom, a onda i restrukturiranje Agencije za upravljanje državnom imovinom AUDIO-a i stvaranje ukupnoga operativnog okvira koji će jamčiti da će se ova strategija stvarno provoditi. U ime Vlade Republike Hrvatske pozivam zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora na sveobuhvatnu i konstruktivnu raspravu o Strategiji upravljanja državnom imovinom i predlažem njeno prihvaćanje. Hvala vam lijepa. Hvala i vama potpredsjedniče Mimica. Imamo prijavljeno nekoliko replika. Prvi se javio Branko Bačić, izvolite kolega. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade. U svom uvodnom izlaganju govoreći o važnosti trenutka u kojem donosimo ovu Hrvatskome saboru donošenje Strategije o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i što pohvaljujem u isto vrijeme kritizirate prijašnje Vlade koje ovakve ili slične dokumente nisu donijeli. Ja bih samo želio reći da ovo nije neki poseban trenutak zbog toga što ovu strategiju danas raspravljamo, jer niti je to poseban iskorak Vlade, jer je to jednostavno zakonska obveza koja proizlazi iz Zakona o upravljanju državnom imovinom koja je usput budi rečeno donesena za vrijeme one Vlade koju kritizirate. Pa prema tome, još jednu stvar koja također treba je napomenuti da je prema tom istom zakonu, a sukladno članku 60. ova se strategija trebala donijeti u roku od 6 mjeseci od kada je zakon stupio na snagu. Pa evo moram posebno istaknuti da je već 17 mjeseci koliko ova Vlada upravlja Hrvatskom i bilo je dovoljno vremena da se i ranije ova strategija donese zbog toga što su u ovaj Sabor došli i pojedini zakonski prijedlozi koji možda, a o tome ćemo kasnije u onom konstruktivnom dijelu rasprave kako ste vi sami nas sve zajedno pozvali upravo istaknuti kako se ne slažu i kako nisu u skladu sa ovom predloženom strategijom. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi potpredsjedniče Vlade, gospodine Mimica rekli ste da ova strategija donosi dva temeljna opredjeljenja. Prvo je nema prodaje prirodnih resursa. Drugo temeljno opredjeljenje je nema prodaje strateških poduzeća, ako sam dobro shvatio. Tako se nešto iščitava i iz ovog dokumenta koji je međutim, kontroverzan kao što je i ova izjava ako uzmemo u obzir činjenice. Ako je novac glavna razvojna poluga kao što malo prije reče gospodin Marić u prethodnoj raspravi kako to da Hrvatska poštanska banka nije strateško poduzeće, kako to da države u EU nastoje doći u posjed čim više dionica, odnosno u što veće vlasništvo nad bankama u svojim državama i u susjednim državama, a mi smo jedina država koja se olako rješava svih banaka. S druge strane, minorne, male privatne banke pomažemo sa javnim novcem. Kad smo raspravljali o proračunu ovdje u Saboru tada je ministar financija gospodin Linić rekao da Hrvatsku poštansku banku trebamo prodati zato što nemamo dovoljno novca za restrukturiranje. Pitao sam ga koliko je to, to je 800 milijuna kuna da bismo smanjili kamate i da bi ta banka bila konkurentna. Već nakon nekoliko dana što smo opet raspravljali u Saboru su se javili ljudi koji su rekli onih 7 milijardi kuna koje je stavljeno u komercijalne banke u toku godine dana voljni su prepustiti na raspolaganje Hrvatskoj poštanskoj banci. Što se učinilo da Hrvatska poštanska banka ostane u hrvatskim rukama i zašto to nije strateško poduzeće? **Batinić, Milorad (HNS)** Sljedeća replika Jadranka Kosor. Izvolite kolegice Kosor. lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade. Također želim nešto reći o vašoj izjavi odmah na početku uvodnoga slova o tome kako je prošla Vlada trebala donijeti strategiju sredinom 2011. i da je prošla Vlada, citiram "debelo kasnila u tome". Dakle, ako uzmemo u obzir od sredine 2011. do izbora nekih 4, 5 mjeseci svakako puno manje, tri puta manje vremena nego što je u mandatu ova Vlada koja je naravno jednako tako trebala donijeti strategiju. Ali nije to najbitnije. Želim samo podsjetiti na važnu stvar. Dakle, kad govorimo o kašnjenjima, debelim kašnjenjima prošle Vlade ta Vlada se bavila i hvala Bogu da nije zakasnila u najvažnijem poslu, poslu svih poslova a to je završetak pregovora za ulazak u EU. Zahvaljujući tim pregovorima Hrvatska za nekoliko dana postaje 28 članica EU, hrvatski jezik 24 službeni jezik, prvi puta ćemo imati povjerenika a to ćete biti vi. Na tome čestitam. Dakle, zahvaljujući činjenici da prošla Vlada nije zakasnila u tome poslu vi postajete prvi puta povjerenik na čemu iskreno čestitam za naravno respektabilnih ako dobro znam, ako imam dobre informacije 20000 eura. Ja vam gospodine potpredsjedniče i budući povjereniče želim puno uspjeha u radu. Hvala vam lijepa. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, iskreno govoreći održali ste jedan politički govor, ali ova strategija kasni što se tiče ove Vlade to je zakonska obveza koja se morala davno napraviti. No, pustimo to. Bolje da je napravljena nego da nije napravljena i o njoj možemo kritički razgovarati na ovaj ili na onaj način i ja želim s vama polemizirati upravo oko jedne stvari koju ste ovdje vi jasno iznijeli. Vi ste rekli da je greška što se jedinicama lokalne samouprave dalo zemljište za osnivanje gospodarskih zona. Zašto greška? Pa zar itko može bolje upravljati sa prostorom od jedinica lokalne samouprave? Dakle, ta zemlja je dana jedinicama lokalne samouprave temeljem prostorne dokumentacije. I nitko tu zemlju ne može iskoristiti za ništa drugo. Mnoge jedinice lokalne samouprave su na tim područjima osnovale gospodarske zone i otvorile niz radnih mjesta, neke nisu. Ali ne znači da u budućnosti neće. Vi morate znati da u protekle 4 godine gospodarske i ekonomske krize nažalost je vrlo malo investicija i vaša postavka da dati prostor jedinicama lokalne samouprave da vode brigu o svom razvoju je po meni totalno pogrešna i u suprotnosti sa gospodarskom i ekonomskom politikom koju proklamira ova Vlada. Pa ne može Vlada odozgora diktirati što će se događati dolje. Pa jedinice elementarna stvar je da jedinice lokalne samouprave sa svojim prostornim planovima otvaraju prostor za gospodarski razvoj RH. Ako jedinice lokalne samouprave ne naprave prostorne planove kojim ćemo omogućiti da pojedini proizvodni prostori, turistički prostori budu te namjene Vlada Republike Hrvatske može napraviti što god hoće ne može to posaditi gdje hoće. Prema tome, jedna totalno kriva i uvredljiva izjava što se tiče čelnih ljudi jedinica lokalne samouprave, prije svega što se tiče njihovih predstavničkih tijela jer oni su temeljem svog prostornog plana koji su usvojili na predstavničkim tijelima podnijeli zahtjev RH, Vladi RH za dodjelu tog zemljišta. Hvala. Josip Borić, replika. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče ja se isto osvrćem na ovaj dio gdje ste rekli da je 40 milijuna kvadrata državnog zemljišta dano lokalnoj samoupravi bila greška i da tih 40 milijuna kvadrata nije rodilo ništa pa nijedno radno mjesto. To je potpuna neistina i ne stoji ni u jednom svom obliku. Navodim primjer iz svoje male općine kojoj je država dala jedno obično brdo prekriveno makijom gdje je nastalo 15 novih radnih mjesta, gdje je državi sa tog područja plaćeno preko milijun kuna za iskorištavanje mineralnih sirovina, a bilo je obično malo brdo. I ako nastavimo na taj način razmišljati u lokalnoj samoupravi onda dolazimo u sukob sa njima jer bez te lokalne samouprave državna zemljišta ne vrijede ništa, a pogotovo bez prostorno planske dokumentacije. Možete vi imati koliko god vi hoćete državnog zemljišta ako ono nije unutar određenih zona njihova vrijednost je nula. Možete imati upisano ih i u gruntovnicu i u zemljišnu knjigu, gdje god hoćete, oni vrijede nula i za njih nitko nije zainteresiran a pogotovo ne bilo kakav poslodavac. Koliko je turističkih zona isplanirano na državnom zemljištu, koliko ugostiteljskih zona ili mješovitih? To je ono što sutra treba značiti razvoj ove države. Na takav način pristup lokalnoj samoupravi pa i ona priča da oni ne smiju prodavati zemljište, zašto ne bi smjeli? Tko se boji bogate lokalne samouprave? Pa ako hoće država pa nek ona onda donese prostorni plan, nek ukine tu obvezu lokalnoj samoupravi pa nek onda upravlja na jedan učinkovit način. Gdje ćemo stići? Nikamo. Imamo mi itekako mnogo, i sami ste rekli koliko imamo u odnosu na ostale zemlje EU državnog vlasništva, i tko je taj koji procjenjuje da je prodaja Croatia osiguranja dobra stvar, a prodaja tisuću kvadrata državnog zemljišta kojeg je lokalna samouprava temeljem zakona dobila na upravljanje pa ga slučajno nekome prodala da je to onda loša stvar? Ako je to agencija mislim da smo u krivu. to nisam radio, odgovore na replike nisam davao jer ne želim podržavati nestrpljivost u raspravljanju ove važne teme i volio bih da i ova pitanja koja su se u replikama sada iznosila da budu dio prave rasprave gdje će biti puno više vremena i sa strane zastupnika i sa strane predstavnika Vlade da o svemu tome ozbiljno i raspravimo. Hvala. I zadnja replika, Branko Kutija. Izvolite kolega. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Ja ću se isto tako referirati na ovih 40 milijuna metara kvadratnih datih jedinicama lokalne samouprave. Potpredsjedniče Mimica vi očigledno ne znate kakvo je stanje u lokalnim samoupravama. Znači, nije dovoljno dati jedinici lokalne samouprave bez obzira bio to grad ili općina zemljište i s time je država riješila sve probleme. Ja u svome gradu imam poslovnu zonu i zemljište koje sam dobio od RH. Ali, imam imam pravne subjekte koji su izgradili objekte ali nemam struje. Čiji je HEP? Jedinice lokalne samouprave vlasništvo ili RH? Izvolite riješiti te probleme i onda ćemo biti puno bolji u jedinicama lokalne samouprave. Hvala. Da li u ime odbora netko želi uzeti riječ? Izvolite, kolega Beus Richembergh.

kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja 2013. godine razmotrio je prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH za razdoblje od 2013. do 2017. godine na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Na svoje klupe dobili ste ekstenzivni izvještaj našega odbora. Ja ću preskočiti sve uvodne dijelove koji se odnose na ono što je manje-više govorio i predlagatelj danas, a ističem sljedeće. Kod zemljišta vezanih za obavljanje turističkih djelatnosti izniman problem su prostorni planovi. Ozbiljni investitori teško će moći uzeti u koncesiju ili kupiti ozbiljne komplekse zemljišta koji bi se mogli staviti u funkciju obavljanja njihove djelatnosti uz postojeća prostorno-planska ograničenja. Na tragu toga potrebno je s općinama i gradovima ići u konsolidiranje i harmonizaciju prostornih planova. Također je potrebno riješiti i pitanje povrata imovine jer je veliki broj zemljišnih čestica u vlasništvu države opterećen zabilježbama i sudskim procesima i kao takve nije ih moguće staviti u funkciju stvaranja novih vrijednosti. Strategija nije obuhvatila niti nudi rješenja problema turističkog zemljišta u kampovima, odmaralištima i hotelima. Naime, stav Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom je da se problemi turističkog zemljišta trebaju riješit posebnim zakonom po čijim bi odredbama onda državni ured postupao obzirom da … nema pravo postupanja u procesima koji se odnose na privatizaciju. Predstečajna nagodba u turističkim društvima ukazala je na velike probleme u većem dijelu turističkih poduzeća gdje je uopće upitno hoće li se moći izbjeći stečaj. audio može otpisati oko 132 milijuna kuna dugovanja tih društava od čega se veliki dio odnosi na posudbe nekadašnjeg fonda za privatizaciju u tim turističkim društvima. Predlagatelj je izvijestio odbor da su u pripremi daljnje privatizacije nekih turističkih društava, međutim ono što je opet i ovdje indikativno su neriješeni sudski procesi povrata imovine koji te postupke bitno usporavaju. U raspravi na odboru upozoreno je da država u svom vlasništvu posjeduje ogroman kapital koji u jako maloj mjeri doprinosi društvenom bogatstvu. Nažalost, loše upravljanje državnom imovinom je naslijeđeni problem niza prethodnih generacija. Na pitanje upućeno predlagatelju, a koje je neposredno vezano na tematsku sjednicu odbora koji se bavio bivšom i neperspektivnom vojnom imovinom, tko će preuzeti obvezu upravljanja imovinom bivših vojnih objekata, odgovoreno je da će … preuzeti na sebe te vojne objekte. Podsjeća se da je na toj tematskoj sjednici odbora oko raspolaganja neiskorištenom imovinom utvrđeno da se dobar dio imovine još uvijek u zemljišnim knjigama vodi kao općenarodna imovina. Nevjerojatno je koliko se malo pažnje posvećivalo u imovinsko-pravnoj sigurnosti u raspolaganju tim nekretninama. Iza sebe imamo i 20 godina iskustva koje je pokazalo da je moguće da čak i u slučajevima gdje je sve riješeno još nije došlo do valorizacije te imovine u turističkom smisli. Primjer koji to temeljito oslikava je primjer Golog otoka i otoka Sveti Grgur koje svake godine posjeti po nekoliko desetaka tisuća ljudi bez ikakve kontrole, organiziranog programa, bez ikakvog sadržaja čime lokalne samouprave ostaju bez značajnog dijela nerealiziranog mogućeg turističkog prihoda. Također je ukazano na postojanje snažnog interesa da se sve treba rasprodati pod argumentom da je država loš gospodar, dok je druga krajnost da ne treba ništa prodavati jer to treba čuvati za generacije koje dolaze iza nas. U konfliktu ta dva pristupa zapravo ne događa se ništa. Članovi odbora suglasili su se s intencijom strategije da se ne preferira privatizacija, odnosno prodaja državne imovine nego da je prvenstveno naglašeno pravo korištenja, pravo građenja, koncesije i zajedničko vlasništvo. Stjecanje vlasništva puno je skuplje od stjecanja prava gradnje, posebno imajući u vidu iskustva koja kazuju da je stjecanje prava vlasništva nerijetko bio prostor za zlouporabe. Kao poseban problem u raspravi je naglašena i neusklađenost prostorno-planske dokumentacije, stoga je izuzetno važno čim skorije donošenje prostornog plana Republike Hrvatske o čemu je bilo riječi i na ranijoj tematskoj sjednici odbora. Iz perspektive Odbora za turizam izdvojena je i važnost što skorijeg donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Članovi odbora pohvalili su rad državnog ureda pri izradi strategije. Popisano je i temeljito katalogizirano sve ono što se moglo u ovome trenutku, međutim naglašeno je da je ova strategija tek prvi korak u dugoročnom i održivom rješavanju pitanja učinkovitog raspolaganja državnom imovinom. Država napokon mora pokazati ozbiljnost kada se radi o gospodarenju vlastitom imovinom, ali i ozbiljnost u rješavanju neriješenih pitanja oduzete imovine. Činjenica da je na bivšoj vojnoj imovini zabilježeno oko 6000 zahtjeva za povrat i da nijedan još nije riješen, porazna je za državu i njezinu administraciju. Takvim ponašanjem imobilizira se velika imovina koja je do sada mogla ostvariti značajne prihode. Na temelju provedene rasprave Odbor za turizam Hrvatskoga sabora većinom glasova usvojio je zaključak kojim prihvaća Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine i predlaže Hrvatskom saboru njeno donošenje. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Kolega Igor Rađenović, izvolite. Hvala Dozvolite da u najkraćim crtama iznesem stavove Odbora za gospodarstvo koji je dakle na svojoj 21. sjednici održanoj 24. svibnja razmotrio navedenu strategiju. U svom izlaganju predstavnik predlagatelja, a bio je to gospodin Pejnović, istaknuo je da se ova strategija donosi po prvi puta, da se njome određuju srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Tada je osnovni cilj učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom te osiguranje da ista bude u službi gospodarskog rasta i zaštite nacionalnih interesa. Osnovna načela upravljanja imovinom Republike Hrvatske određena ovom strategijom su načelo javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti. Oslanjajući se na program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015. u strategiji je posebno naznačeno nužno restrukturiranje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, a sa ciljem povećanja njihove učinkovitosti kako u pružanju javnih usluga tako i osiguranju neto doprinosa državnom proračunu, ali i aktiviranju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i njihovog stavljanja u funkciju gospodarskog razvoja. Naglašeno je da će se načela upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske primjenjivati i na imovinu lokalna samouprave. Strateški važne tvrtke koje posluju u Elektroprivredi, energetici, prometu, gospodarenju vodama, gospodarenju šumama, mineralnim sirovinama i drugim prirodnim energetskim resursima kao što su željeznička, cestovna i zračna infrastruktura, ostati će u vlasništvu Republike Hrvatske, a o eventualnoj privatizaciji i davanju u koncesiju i slično odlučivat će se posebnim zakonima. Nakon provedene rasprave Odbor za gospodarstvo također u svojstvu matičnog odbora većinom glasova odlučio je predložiti ovome Saboru zaključak da se navedena strategija, dakle Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Poštovane kolegice i kolege, sinoć u negdje u ovo doba je prekinut rad Sabora radi sjednice Predsjedništva SDP-a. Mi imamo isto večeras sjednicu Predsjedništva stranke pa sam mislio zamolit predsjedavajućeg da prekinemo kako bi mogli obavljati svoje. Ali ja ću ipak, odgodili smo sjednicu radi svojih obaveza u Saboru i nećemo tražiti prekidanje sjednice u 17,00 sati mimo svih dogovora i najava koje su tokom jučerašnjeg dana bile davane. Gospodine potpredsjedniče Vlade Mimica ja znam ništa od onoga što ću ja danas u ime kluba reći neće bit prihvaćeno, niti ozbiljno razmotreno jer strategiju morate donijeti. Govorit ću samo zato da obrazložim zašto ovaj dokumenat nećemo i ne možemo podržati. Neki dan sam ulazio u Zagreb i na jednom trgovačkom centru vidio veliki natpis da su oni broj Nakon usvajanja ove strategije najveći trgovački lanac …/Govornik se ne razumije./… će biti Vlada Republike Hrvatske kada počne provoditi ovu strategiju ili najveće društvo za koncesioniranje, sasvim svejedno. Nisam išao u repliku kada ste u uvodu rekli da bez obzira što strategija i plan upravljanja nije usvojen da je Vlada imala ovlasti U prelaznim i završnim odredbama zakona, točnije u članku 60. u kojem su utvrđeni rokovi donošenja strategije i plana dana je samo ovlast agenciji da upravlja ali ne i raspolaže državnom imovinom. Upravljati znači voditi poslovnu politiku, a raspolagati znači i mogućnost otuđenja prodaja koncesioniranja i sve vlasničke promjene. Ne slažem se dakle sa vama da je prije usvajanje ove strategije itko u ovoj zemlji, pa i Vlada Zorana Milanovića imala pravo donositi bilo kakve odluke o raspolaganju što znači prodaji. 13.4. Ministarstvo gospodarstva pisano pita AUDIO o Croatia osiguranje i da li se ono 2012., 13. travnja 2012. Ministarstvo gospodarstva pita AUDIO da li mogu prodat država dio Croatia osiguranja. 24. travnja 2012. AUDIO odgovara da se ne može raspolagati suvlasničkim dijelom države Hrvatske u Croatia osiguranje jer nema strategije upravljanja državnom imovinom. 16.10.2012. na svoje zastupničko pitanje dobivam pisani odgovor Vlade Republike Hrvatske da je Vlada, citiram donijela Odluku o prodaji državnog udjela u Croatia osiguranje. 16.10.2012. mi je Vlada odgovorila da je donijeta odluka o prodaji. 30.8. prošle godine, dakle 2012. u proceduru smo uputili prijedlog jednostavnog dokumenta zaključaka kojim smo pokušali Vladu natjerati, prisiliti da što prije dođe s ovom strategijom pred Hrvatski sabor. Uvrštena je u dnevni red i vidite divnog li čuda rasprava o tom našem prijedlogu nije otvorena zahvaljujući volji i odluci predsjednika Sabora nego se čekalo da dođe strategija kako bi naš prijedlog nakon 10 mjeseci čekanja postao bespredmetan. Toliko o suradnji i pozivu na to da će svi dobri prijedlozi ma od koga došli od strane vladajuće koalicije biti razmatrani. 8. studenog prošle godine Vlada se očituje na naš prijedlog zaključaka i podsjeća, uči nas da je Strategija upravljanja državnom imovinom trebala biti usvojena do 30. lipnja 2011., lipnja 2011., a Godišnji plan upravljanja do 30. srpnja 2011. To su citati iz mišljenja Vlade. Dakle, dobili smo jednu poduku teksta i roka i zakona. I tada je predsjednik Vlade cinički rekao da ne može izvršiti naš zahtjev jer se strategija ne može napisati u 30 dana. Mi nismo tražili da je napišu u 30 dana nego pošalju Saboru jer smo pretpostavljali da su strategiju počeli pisati prvog dana preuzimanja vlasti. Dakle, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz 8 mjeseci i nije bila ni tada napisana, došla je sada na raspravu nakon što su dvije odluke već donijete, čak tri o prodaji HPB-a, o prodaji Croatia Croatia osiguranja i pokretanje postupka angažiranja savjetnika za koncesioniranja autoceste je postupak raspolaganja, a ne upravljanja državnom imovinom. Po sadržaju ova strategija je predložena i bit će usvojena samo zato da se zadovolji zakonodavna forma, a ne da se odgovori na pet ključnih pitanja zašto je Zakonom o upravljanju državnom imovinom propisano Kakvo je stanje zatečeno? Citati iz srategije: nema registra imovine, baze podataka su nesređene, veliki dio imovine nije proknjižen u državnom knjigovodstvu, nije obuhvaćen u državnoj statistici. Koordinacija upravljanja je otežana, nema integralnog modela upravljanja, otežano je vođenje gospodarske politike, postojeći zakon ne obuhvaća cijelu imovinu nego samo nekretnine, dionice, odnosno portfelje i poslovne udjele. Postoji ozbiljan institucionalni problem upravljanja državnom imovinom. To su citati iz opisa stanja iz same strategije. Na koji ovaj problem odgovara strategija kako će se te stvari u kom smjeru mijenjati, koje rješenje se nudi, a ona je do 2017. ponuđena da će biti riješena. Nadalje, u strategiji nabraja se tko sve upravlja državnom imovinom:

i još 1,2,3,4,5,6,7 ministarstava. Ova strategija nudi objedinjeni model upravljanja državnom imovinom, dvije točke i tri upitnika. Zanimljiv je podatak iz ove strategija da od 85 najvećih tvrtki u Hrvatskoj koje su ostvarile 228 milijardi kuna, 35 njih su u stranom vlasništvu, 29 domaće privatno, a 21 tvrtka je u državnom vlasništvu. Dakle od 85 najvećih kompanija u Hrvatskoj 21 od njih su u državnom vlasništvu. I sada u strategiji daje prikaz 631 trgovačkog društva od kojih je 555 država u vlasničkom udjelu manje od 50%, 61 veću od 50%, a da 15 njih ne obavlja poslovnu djelatnost. Međutim, državna imovina nisu samo trgovačka društva, dakle državna imovina nije samo ovih 631 trgovačko društvo nego bi recimo i podsjetio da se radi o nekretninama za koje se u dokumentu konstatira da ne postoji popis nekretnina i da ne postoji procjena vrijednosti tih nekretnina, da ne postoji jedinstveni model procjene vrijednosti nekretnina, da je državna imovina i 300 vojnih objekata, stanovi i poslovni prostori, rezidencijski objekti, imovina oduzeta zbog činjenja ili počinjenja kaznenih djela, imovina iz sukcesije od bivše države, koncesijska prava na mineralne sirovine, turističko zemljište i da sad dalje tako ne nabrajam. Da bi vidjeli budućnost upravljanja i raspolaganja državnom imovinom trebali je od svih ovih stotinu i nekoliko stranica dokumenata čitati samo stranice 104 do 113 jer sve ovo prije toga je prikaz stanja jer tek na 104 stranici se počinje sa općenitim naznakama kako u kojem smjeru bi se nešto moglo ići. Međutim, na stranicama 67 do 62 nabrojena su i razvrstana su trgovačka društva u onoj kategoriji strateškog značaja njih 27 i potpredsjednik Vlade je rekao tu nema privatizacije, a ovdje na stranici 68 piše osim kada se zakonom propiše. Ne piše posebnim zakonom. INA je privatizirana posebnim zakonom. Ova formulacija osim kada se zakonom propiše ne znači da će se eventualno Hrvatske ceste ili … Istra ili … ili JANAF eventualno privatizirat posebnim zakonom. Dakle ni kod ovih 21 trgovačkog društva i 6 pravnih osoba nije jasno rečeno da oni nikad i ni pod koju cijenu neće biti privatizirani nego je dana mogućnost da zakonom i to bude privatizirano. Iza toga su društva od razvojnog značaja u kojih je njih 27, za koje se predviđa njihovo restrukturiranje, privatizacija ili prodaja, izlazak na tržište kapitala te uvrštavanjem u sljedeću grupu, a sljedeća grupa znači manji značaj, strateški značaj od ove grupe 2 u kojoj su oni, po kojem zakonu. Posebnim propisima će se privatizirat Croatia banka, po posebnom zakonu će se privatizirat Croatia osiguranje, Petrokemija Kutina ili ostale. Mi smatramo da da, mi smatramo da privatizacija Croatia osiguranja i Hrvatske poštanske banke mora bit po posebnom zakonu ako Vlada da treba privatizirati. Iza toga su društva od značaja i koja kotiraju na tržištu kapitala, ali država ima vlasništvo manje od 50%, INA, Končar, Podravka, Đuro Đaković, Luka Ploče, Atlantska plovidba, Sunčani Hvar. Moguća je i daljnja prodaja, ali i eventualna kupnja od trećih. Ja bih bio presretan da je potpredsjednik Mimica rekao da Vlada razmišlja da ovo kupnja od trećih znači da će Vlada Republike Hrvatske pokušat otkupiti većinski dio dionica INA-e i vratiti se u većinsko vlasništvo, da Hrvatska ima većinsko vlasništvo u INA-i, ali nikako prihvatiti činjenicu da recimo jedna Podravka može biti prodana kao košara jabuka, a ova strategija to omogućava. Nakon Dukata svi su se u ovoj zemlji kleli da više ništa što je iz sfere prehrambene industrije u ovoj zemlji neće biti privatizirano jer propada veliki dio proizvođača zajedno s njima. 31,4 milijarde, tako se procjenjuje, je vrijednost državne imovine. To je 68% BDP-a. Poštovane kolegice Poštovane kolegice i kolege kada sutra dižete ruku za ovu strategiju morate biti svjesni da donosite odluku da će samo Vlada Republike Hrvatske ubuduće odlučivati o tih 31,4 milijarde. I da Sabor u ničemu više neće morati pitati. Ako je to tako i volja vladajuće većine ona je legitimna, ali onda to tako i nazovimo. Moramo prodati Poštansku banku i Croatia osiguranje jer što će to državi? Zašto bi se država bavila bankarstvom? Uostalom mi smo dokazali da ne znamo rukovoditi bankama. To su citati najčešće onih koji zagovaraju prodaju svega. Tko upravlja telekomunikacijama koje smo prodali strancima? Tko upravlja bankama koje su bile hrvatske, a prodane su strancima? Tko su ti ljudi? Kako to da tamo negdje znamo upravljati, a da ovdje kada je državno vlasništvo i kada bi trebalo u ime države i naroda zarađivati na toj imovini

što predsjedništvo Sabora vaš prijedlog zaključaka o upravljanju državnom imovinom i u ovom pročišćenom dnevnom redu je stavio kao 36. točku, a u međuvremenu Strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom evo već danas raspravljamo. Mene to ne čudi jer slična situacija je i sa sličnim aktima koje predlažu i druge stranke oporbe. Pa me recimo ne čudi ni to da Vlada čak čak predlaže ovu strategiju koja je suprotna Planu 21 kojim je Kukuriku koalicija pobijedila na parlamentarnim izborima krajem 2011. godine. Jer u tom Planu 21 u dijelu koji se odnosi na učinkovito upravljanje državnom imovinom piše strateški važne tvrtke koje pružaju javne usluge posebno u elektroprivredi, energetici, prometu, gospodarenju vodama, gospodarenju šumama, željezničkoj infrastrukturi ostat će u vlasništvu RH. upravo dva, najmanje dva strateška i trgovačka društva kao što su Jadrolinija ili Hrvatske pošte d.d., vi ste ispustili, stalno spominjete HPB, za mene je ne manje važna čak i važnija Hrvatske pošte, nisu uvrstile u društva strateška trgovačka društva i pravne osobe s javnim ovlastima u kojima država sudjeluje u određivanju cijene proizvoda i usluga. Dakle, neshvatljivo mi je da u ovoj strategiji se primjerice ili Jadrolinija nije među strateškim trgovačkim društvima a primjerice jest HŽ putnički prijevoz. Ne vidim u čemu je tu bitna razlika. Dakle, toliko o dosljednosti Vlade kad je u pitanju odnos ne samo prema oporbenim strankama i prema vašoj ili našoj stranci i drugim oporbenim strankama nego evo i kada predlaže dokumente koji su apsolutno u suprotnosti sa ovim Planom 21 s kojim je SDP i njihove koalicijske stranke pobijedili na ovim izborima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolega Bačić vjerujte mene sve manje čude neke stvari i ponašanje vladajuće većine, ali kad ste već spominjali da neka trgovačka društva jesu u kategoriji B, a zašto nisu A, možda ste primijetili i to da i u ovih zadnjih 4 stranice koje se govori u budućem načinu upravljanja i dosta pažnje je posvećeno samo trgovačkim društvima. Daleko veća vrijednost državne imovine je recimo u nekretninama, zemljištu i onom ostalom što sam nabrajao. Probajte iščitati i zadnjih 6 stranica Strategije upravljanja tom imovinom. Dakle, je li zemljište u vlasništvu države, poslovni objekti, stanovi i druge vrijedne nekretnine manje je bitno i značajno ili da li se na njima uopće ne mogu ostvarivati prihodi od samog vlasničkog udjela u nekim trgovačkim društvima. Meni je žao što nije napravljena još jedna kategorizacija, gospodine potpredsjedniče, a to je kategorizacija prema prioritetima ulaganja, po strateškim interesima. Dakle, ovdje je napravljena kategorizacija po načinu upravljanja, ali nema nijedne naznake prioritetima odnosno kriterija prioritetima ulaganja i razvoja iz čega zaključujem kolega Bačić da se nisu bavili onim dijelom strategije procjene efikasnosti dobrog upravljanja i što bržeg i većeg povrata uloženog. Dakle, da ta državna imovina ne donosi 0,7% dobiti BDP-a nego da dođemo recimo na europski prosjek od 2 do 3% kao što je to u drugim državama. Neću spominjati Norvešku koja je recimo na 11%. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Lesar važno je moći opažati. Jedna vaša zanimljiva teza je to kako to da direktori u Privrednoj banci, u Zagrebačkoj banci, u T-HT-u kada su ta poduzeća u našem vlasništvu ne znaju upravljati, a kada su u vlasništvu stranaca ti isti ljudi odlično upravljaju. Ja mislim da je nesretna ova Vlada što je u Hrvatskoj poštanskoj banci otkriven na vrijeme lopovluk što nije Hrvatska poštanska banka bačena na koljena i što su se tamo počeli odvijati neki procesi koji su doveli do ozdravljena Hrvatsku poštansku banku jer bi onda rekli vidite, ne znamo upravljati bankama, a istog tog direktora koji vjerojatno zna nešto o bankarstvu bi strani vlasnik koji će kupiti vjerojatno jer je to već odluka Vlade, postavio na tom mjestu. I druga stvar, pitali ste se koje rješenje nudi strategija. Nema rješenja, a kako će biti rješenja kad na stranici 24 gdje se govori o neprocijenjenoj imovini kaže ovako: ne postoje podaci koliko ima neprocijenjene imovine niti su trenutačno provode aktivnosti da se to utvrdi. Nitko na tome ne radi, to se otvoreno ovdje kaže. Kako će se upravljati i raspolagati imovinom kad se ne zna vrijednost niti se žali znati vrijednost jer se na tome ne radi. Znači sva ova silna administracija koju imamo ne radi na tome, a želimo donijeti strategiju. Mislim da je ova strategija što ste rekli na početku samo zato napravljena kako bi bio alibi smokvin list za rasprodaju jer smo mi i kaznenom prijavom ukazali da je ova Vlada počela raditi protiv zakona, a onda i protiv Ustava Republike Hrvatske. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I u Hrvatskoj i u državama Europske unije postoji niz primjera i dokaza da vlasništvo i dobro upravljanje ili loše ne moraju imat nikakve međusobne veze. U čijem je vlasništvu Deutsche Telekom koji je kupio naše telekomunikacije, tko upravlja? Čije je vlasništvo Japan tobacco? U čijem su vlasništvu najuspješnije kompanije nordijskih država? Državnom. I oni imaju menadžere koji godišnje ostvaruju dobit 6 do 8 milijardi eura u državnim tvrtkama jer dobro upravljaju. A teza koja se u Hrvatskoj nameće i to uporno godinama, da država ne može bit dobar gospodar i dobro upravljanje je samo zato da bi se građane prisilo da povjeruju da je jedino rješenje da sve moramo prodati i privatizirati jer će inače sve propasti. Ja bih mogao sad nabrajati niz kompanija koje su u Hrvatskoj prisutne i uspješno posluju, a koje su u vlasništvu drugih država na teritoriju Europske unije, a vlasništvo države, a nisu privatne, za koje mnogi ni ne znaju. Samo postavljam pitanje ako se radila strategija i upravljanja državnom imovinom, ne samo raspolaganja, prodajom, zašto ta strategija recimo ne predviđa da će država pronaći načina i mogućnosti inkubator kako će vrbovat i doći do onih menadžera koji će dobro upravljati tom državnom imovinom i koji neće biti ovisni u političkoj smjeni vlasti. U ime Kluba zastupnika SDP-a Tonka Ivčević. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Vlade, predstavnici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. učinkovito korištenje javnom imovinom radi povećanja javnih prihoda potrebno je ponajprije jasno utvrditi sve postojeće pojavne oblike imovine u portfelju državne imovine, ali i jasno definirati vlasnička i upravljačka prava nad javnom imovinom što upravo ova strategija i čini. Po nekim istraživanjima državna imovina u Hrvatskoj se klasificira, evidentira i vrednuje na neodgovarajući način. Zamjetna nerazvidnost u ostvarivanju prava vlasništva zanemarivanje činjenice da državna imovina pripada građanima rezultirala je neispunjenim obećanjima javnih vlasti koja su se odnosila na utvrđivanje i osiguravanje najproduktivnije upotrebe pojedinih pojavnih oblika imovine u javnom sektoru. Neki oblici državne imovine nikada nisu stavljeni u produktivnu upotrebu. Drugi su se pak oblici državne imovine i način njihove uporabe često povezivali i obilježavali neperspektivnim i neučinkovitim, čak i prije nego li je započeta procjena odnosa koristi i troškova od upotrebe te imovine i propitivanje prikladnosti i isplativosti odabranog modaliteta upotrebe. Privatizacija je tako ostala ne samo prva već i skoro jedina aktivnost upravljanja državnom imovinom pa se i sam pojam upravljanja imovinom pretežito sveo isključivo na upravljanje financijskim udjelima države u javnim poduzećima. Prodaja određene imovine poduzima radi pokrivanja proračunskih manjkova pa i pridobivanja glasova u izbornim kampanja na različitim razinama. Mogućnost učinkovitog upravljanja javnom imovinom izvan toga nisu ni razmatrane. Polazeći od toga potrebno je potražiti odgovore i predložiti sustavna i izvedbena rješenja s nakanom povećanja učinkovitosti upravljanja državnom imovinom u Hrvatskoj kao ključnog uvjeta učinkovitijeg poslovanja javnog sektora u cjelini. Uz to se uklapa i zalaganje za izradu jedinstvenog registra državne imovine. Hrvatske su vlade do 2013. godine izradile brojne strategije i strateške planove razvoja, nažalost sve bez detaljne analize procjene i vrednovanja, financijske i nefinancijske imovine u vlasništvu države, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave, trgovačkih društava, ustanova i ostalih institucija države. Privatizacije obavljena od 1990. dodatno su zakomplicirale uvid u stanje i vrijednost državne imovine. Nepostojanje evidencije imovine naročito nefinancijske rezultat je nejasno profilirane uloge države u gospodarstvu zbog čega ne postoji ni jasna vizija i misija upravljanja i gospodarenja korištenja imovine. Kvalitetno evidentiranje i raspolaganje i razborito upravljanje državnom imovinom neophodno je zbog razvoja tržišta nekretnina, ispunjavanje zahtjeva EU-a u kojem je utvrđivanje i zaštita prava vlasništva i jasno utvrđivanje imovinsko-pravnih odnosa temelj odgovornog upravljanja državom i rasta javnog i potencijalnog duga države. U Hrvatskoj ne postoji jedinstveni Registar državne imovine a naročito je problematičan popis nefinancijske imovine. Postoji nekoliko registara koji obuhvaćaju određene oblike državne imovine kao npr. Središnji registar državne imovine koji je u izradi, Registar koncesija, Registar poljoprivrednog zemljišta, Registar kulturne baštine. Neophodna je procjena financijskog učinka prihoda i primitaka od imovine, a posebice procjena analiza dobivenih javnih društava HNB-a i prihoda od brojnih koncesija. Te informacije su značajne za planiranje proračuna i upravljanje rizicima dospijeća i financiranja državnih obveza. Pohvalna je namjera Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da prati rezultate poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu ali i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Podaci o vrijednosti imovine, financijske i nefinancijske, temelj su razboritog upravljanja ne samo imovinom nego i obvezama države. Sustav Državne riznice i glavna knjiga riznice već dugo vremena funkcioniraju bez cjelovitih informacija o nefinancijskoj imovini koji bi osigurali izradu konsolidirane bilance države. Ministarstvo financija zainteresirano je za izradu jedinstvenog Registra nekretnina i procjenu vrijednosti kako bi postale sastavni dio Državne riznice i već je izradilo upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju državne imovine. Država nema bilancu kao što je konsolidirano financijsko izvješće zbog nedostatka informacija o vrijednosti nefinancijske imovine. Usporedbom ukupne imovine i obveza dobiva se kvalitetna slika stanja državnih financija što potvrđuje uvid u stanje financijske imovine i obveza. Ovo je jako važno jer bi procjenom ukupne vrijednosti imovine te izradom bilance i vjerovnicima što bi se značajno odrazilo na promjenu investicijske klime i na povoljnije uvjete zaduživanja države na financijskom tržištu. Upravljanje državnom imovinom dobar je korak u smjeru konsolidacije državnih financija i povećanja vjerodostojnosti države na financijskom tržištu. Posebice je to značajno u uvjetima financijskih kriza jer pokazuje odgovornost države ne samo prema sadašnjim nego i budućim financijskim ishodima i rezultatima poslovanja. Državni ured za upravljanje državnom imovinom treba pohvaliti i pružiti mu potporu u profiliranju konačnog prijedloga strategije. Strategija upravljanja državnom imovinom ekonomski je pravno i političko pitanje značajno za dugoročni održivi razvoj RH. Bitno je naglasiti da sukladno strategiji država neće prodavati prirodne resurse kao ni javna poduzeća od strateškog značaja. Statusi tih poduzeća rješavati će se posebnim zakonom. Ovom strategijom predviđa se prodaja državnih udjela na više od 400 tvrtki u kojima država ima male udjele. Također se strategijom predlaže da u većini slučajeva raspolaganja državnom imovinom ubuduće koriste instituti i prava korištenja, prava građenja i prava na koncesiju kako bi se sačuvalo ono što je posebno vrijedno te da se na opciju prodaje državne imovine ide samo u iznimnim slučajevima te u slučajevima kada je državni suvlasnički dio mali i ne omogućava izravno upravljanje kako sam to i prethodno navela. Želim ovdje i naglasiti što je već i spomenuto, pitanje povrata imovine, jer je veliki broj zemljišnih čestica u vlasništvu države opterećen zabilježbama i sudskim procesima i kao takve nije ih moguće staviti u funkciju stvaranja nove Također, želim naglasiti i važnost što skorijeg donošenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama budući da je to osnovni preduvjet za rješavanje čitavog niza problema koji opterećuju ne samo turizam nego i cjelokupni razvoj svih pomorskih jedinica lokalne samouprave. Na kraju sve pohvale Državnom uredu pri izradi strategije, mislim da je temeljito kategorizirano sve ono što se u ovome trenutku moglo moglo i napraviti. Međutim, potrebno je svakako naglasiti da je ovo jedan od prvih koraka u rješavanju pitanja učinkovitog raspolaganja državnom imovinom. ove Strategije upravljanja državnom imovinom osigurati da državna imovina služi gospodarskom rastu te da se zaštite nacionalni interesi te će stoga klub SDP-a podržati Strategiju upravljanja državnom imovinom. Hvala lijepa.

zapravo fatazmagorična atmosfera gdje mlada kolegica jedan bezlični panegirik vlasti čita ne posebno dobro ali čita i u tom panegiriku zapravo ulazi u kontradikcije. Hvali strategiju, strategija je sjajna ali nema popisa, nema registra, nema informacije, nema ničega. ljudi Božji a kako vi to mislite napraviti strategiju a nemate podatke, nemate informacije, nemate registre sa čime tu strategiju radite? Nije li trebalo to napraviti malo prije pa onda ići raditi strategiju? Čini mi se da je ključna riječ, key word ove strategije nije upravljanje nego raspolaganje. I radi se samo o raspolaganju, radi se samo o prodaji. Kolegice rekli ste neće se prodavati ništa važno jel', osim ako Vlada ne odluči drukčije. Pa jednu tvrtku iz kategorije 1. prebaci u kategoriju 2. E onda će se to prodavati i nitko nas ovdje neće pitati, nitko nikoga neće pitati. A zaboravljamo da državne imovine zapravo nema, ne postoji državna imovina. Nije gospođa država to naslijedila od mame, to je narodna imovina. To je imovina hrvatskih građana s kojom netko rasipnički i raspikućanski raspolaže. I svaka Vlada dosad imala je 100, kad je otišla bilo je 80. Ova izgleda ima namjeru ući sa 100 nečeg, a izaći van sa 40. **Zgrebec, Dragica Pa evo moram reći ako ste pogledali strategiju da je ova strategija prvi put detektirala sve pojavne oblike imovine što nijedna do sada nije rekla i imamo čak 35 pojavnih oblika. Ti razni pojavni oblici su u nekim registrima i popisani. Takve registre je potrebno ujediniti na jedno mjesto kako bi imali jedinstveni registar. Jako je bitno da se i u tom jedinstvenom registru nađe i popis imovine jedinica lokalne samouprave kako bi svi potencijalni budući investitori na jednom mjestu mogli imati sve podatke. Mislim da ne postoji jedinstveni registar, pojedinačnih registara postoji i potrebno je raditi na tome da se svi ti registri zapravo nađu na jednom zajedničkom mjestu u jedinstvenom registru. Hvala Uvažena kolegice Ivčević, popis niti kategorizacija imovine nije strategija. Strategija je prijedlog kako ćete upravljati, piše se prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja. Ako vam piše na svakoj stranici, ali vi ste to potvrdili, nema niti se trenutačno provode aktivnosti da se to utvrdi. Pazite, to se u strategiji kaže, čak se ne kaže to ćemo napraviti, nema i ne provodi se, kako će se upravljati. Govorili ste o viziji, prije je Svevišnji valjda se javio vjernici bi rekli, ja nisam vjernik pa se i on buni s velikom nevremenom protiv ovoga što se donosi u Saboru. Vizije, tu nema vizije, čak nema ni televizije ni prijenosa pa onda nema ni vizije. Pohvalili ste državni ured, kako državni ured koji je napravio što, popisao je nešto čega nema niti će se raditi. Mislim da je ovo jedan zbrčkani kontroverzni tekst u kojem se ne nudi niti jedno rješenje, a kamoli strategija, tekst koji će poslužiti rasprodaji svega onoga što nije rasprodano, svega onoga što vrijedi i svega onoga za što je netko zainteresiran. Tako da sve ono što ste rekli pohvale u prvom dijeli ste porekli, a poslije toga ste rekli da je to sjajno kako je to napravljeno. Ne razumijem. Tonka (SDP)** Pa evo ja sam rekla da se do sada zaista ništa nije radilo na kvalitetnom upravljanju državnom imovinom što je točno. Ja sam svjedok koji dolazi iz jedinice lokalne samouprave koja je 8 godina posjećivala audio i u tom razdoblju nisam uspjela riješiti ništa gradonačelnica jedne male jedinice lokalne samouprave. moram reći da sam kvalitetno riješila svoje zahtjeve koji su tamo stajali 8 godina. Nešto se pomaklo, audio i … zaista žele saslušati sve informacije sa terena, žele kvalitetno odraditi, odreagirat, naravno sve u skladu s našim prostornim planovima. Iz svog iskustva mogu zaista reći sve pohvale. Evidencije postoje, nije točno da ne postoje nikakve i svakako je iza ove strategije potrebno detaljno popisati. Strategija je to rekla da je potrebno napraviti registar, strategija od toga ne bježi, a isto tako strategija daje detaljne smjernice po pojavnom obliku imovine, šta sa njom i kako i na koji način dalje raspolagati. To je definirano u strategiji. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Zoran Vinković. Poštovana gospođo potpredsjednice, potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici. Ja ću počet možda evo sa završetkom ove replike. Meni je drago da ste vi riješili te probleme koje niste mogli riješiti u onih prošlih 8 godina što dovoljno govori da stvari u Hrvatskoj očigledno provode po onoj latinskoj o tempora o mores, o vremena o običaji da praktično oni koji su bliže Vladi Republike Hrvatske ili su u istoj političkoj opciji te probleme mogu riješiti dok oni koji nisu, tu govorim prije svega i i o bivšoj Agenciji za upravljanje nekretninama, o AUDIO-u, o vladama itd., da oni koji su dalje od te političke opcije teško mogu riješiti određene zahtjeve kojih ima itekako i negdje koliko sam danas čuo na odboru 18000 neriješenih zahtjeva, možda i više. Strategija, dobro je da ju imamo i dobro da možemo raspravljati o strategiji i ona ne bi trebala biti sveto pismo i ne bi trebalo iza strategije stajat bezrezervno i na jedan ovakav način praktično to što je ovdje napisano to je tako i ne može biti bolje. Ja tvrdim da može biti bolje i krenut ćemo od početka, dakle govorit ću malo i o onom Planu 21 gdje je navedena decentralizacija. U samom U samom uvodu stoji između ostalog da učinkovito upravljanje imovinom Republike Hrvatske potiče razvoj gospodarstva i značajno je za njegovu stabilnost, a istodobno doprinosi boljoj kvaliteti života svih građana. U ovoj Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom Republike Hrvatske podrazumijeva centralizaciju vlasništva i upravljanja, dakle nema govora o decentralizaciji nego decentralizaciju korištenja. Što znači ova decentralizacija korištenja, da li će se to vidjeti financijski. a ja ne znam da li član Vlade, da li predsjednik Vlade, da li ministar, da li svi saborski zastupnici koji ovdje sjede znaju bolje što je potrebno u Donjoj Motičini za jednu jedinicu lokalne samouprave, što je potrebno u Đakovu, u Čakovcu, Varaždinu, Zagrebu ili ili na takav način se i ovaj problem želi riješiti potpunom centralizacijom. Gotovo svi filozofi i gotovo sve su tvrdili da je država upravo najlošiji gospodar. To je vidljivo na niz primjera koje ću poslije reći. To je vidljivo i u novijoj hrvatskoj povijesti, iz povijesti bi trebali učiti da se ne desi prodaja INA-e, tko ju je započeo, tko ju je dovršio, INA je izgubljena. Da se ne desi prodaja Hrvatskih telekomunikacija. Hrvatskih telekomunikacija. I činjenica je da su moji prethodnici govorili da su gotovo svi članovi uprave bili ili članovi Vlada ili bili čak i ministri, je da su tvrdili da jednostavno bez prodaje, pa čak i direktori tih hrvatske hrvatske srebrnine, odnosno zlatnine kada su radili tamo su tvrdili da bez privatizacije to ne može krenuti naprijed, a to loše posluje itd. I onda su ti isti ostali direktori i kad je to postalo strano vlasništvo odjednom je to krenulo na bolje. Ja mogu biti zadovoljan da u ovoj strategiji piše da neće biti rasprodaje drugih bogatstava Hrvatske. Međutim, nezadovoljan sam potpuno što je osnova ove strategije potpuno isključivanje Hrvatskog sabora i davanje sukladno zakonskim odredbama i zakonskim propisima koje će najvjerojatnije većina usvojit već sutradan, davanje ogromne ovlasti Vladi Republike Hrvatske koja će doista biti upravitelj svim nekretninama na području, u vlasništvu Republike Hrvatske, svim dobrima i na taj način raspolagati pa ja bih rekao čak i bez bez mišljenja javnosti, bez mišljenja onih koji su ih izabrali odnosno bez mišljenja zastupnika i Hrvatskog sabora. Dakle, ono što klub HDSSB-a će u ovom trenutku zahtijevati dobro je da možemo raspravljati o strategiji, ali ova strategija mislim da nam se ne žuri nigdje bez obzira što je 1.7. vrlo blizu i da ova strategija bi trebala zajedno sa svim ovim primjedbama koje ćete danas čuti jer teško je na strategiju napisati amandmane. Prije svega strategiju trebamo i trebali bi zajednički koncenzusom odrediti. I prijedlog kluba HDSSB-a je da ova strategija ide u dva čitanja kao što je trebala ići ona Strategija razvoja turizma gdje 95% one strategije bilo usmjereno ka jadranskom turizmu, a svega 5% prema kontinentu, prema kontinentalnom turizmu i to nije bilo dobro. Ista ta rasprava je vođena u popodnevnim satima u četvrtak, sutradan ujutro se uz mi možemo vama vjerovati kao potpredsjedniku Vlade da ćete nešto ugraditi u strategiju, da će Vlada nešto napraviti itd. Ali vjerujte ja imam 47 godina, u 48 godini sam i ne vjerujem baš više u djeda mraza. Druga stvar koja se ovdje dešava je i pitanje koje je vezano za jedinice lokalne samouprave. Dakle, ja namjerno nisam govorio u ime Odbora za lokalnu samoupravu ne želeći gubiti vrijeme, ali Odbor za lokalnu samoupravu je raspravio ovu činjenicu i posebno dakle ovaj dio ja mislim da, ja bih na određeni način rekao i vrijeđa, dakle i one koji su sada na ovim izborima izabrani neposredno, vrijeđa i gradska, općinska vijeća, županijske skupštine, vrijeđa i one koje su izgubili jer su se oni kandidirali i nudili građanima bolji život prema Zakonu o lokalnoj samoupravi a ova strategija praktično onemogućava lokalnoj samoupravi bilo kakvo korištenje tih potencijala na svom području. Isto tako, ova strategija ne omogućava ni Vladi korištenje tih potencijala jer ti potencijali su usko vezani za cjelokupnu prostorno-plansku dokumentaciju. Vrlo brzo imamo izmjene Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske koje su trebale po meni proći jednu široku javnu raspravu, ne biti samo u javnoj raspravi da bi se zadovoljili određeni politički interesi, da bi na određenoj karti bio ucrtan Pelješki most, da bi cjelokupni plinovod i naftovod kroz Slavoniju zaobišao jednu veliku većinu Slavonije Slavonije itd. itd. nego je trebao biti i u javnoj raspravi i sa jedinicama lokalne samouprave koje su trebale aktivno sudjelovati. Slično je tako i u ovoj strategiji. jedinica lokalne samouprave je, poneke i uz pomoć regionalne samouprave, poneke i uz pomoć nadležnih ministarstava su do, obzirom da je bio produžen rok do 2005. godine trebale donijeti osnovni dokument razvoja. To je prostorni plan. Jedinice koje su bile veće su trebale donijeti generalne urbanističke planove itd. I između toga, u većini dakle tih planova i uz Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave ste imali i i donošenje dakle razvojnih ciljeva te jedinice lokalne samouprave. To su između ostalog i te famozne poslovne industrijske zone. Ali vjerujte nije dovoljno dati samo zemljište jer i u onih 8 godina ti prihodi jedinica lokalne samouprave nisu bili toliko veliki da bi mogli sami izgraditi jednu industrijsku i jednu poslovnu zonu sa cjelokupnom komunalnom infrastrukturom. Danas je to daleko teže. Jer u vremenu decentralizacije sve je manje prihoda jedinice lokalne samouprave. Pa imate tako u mnogim prostornim planovima jedinice lokalne samouprave, poljoprivredno zemljište koje je ušlo u građevinsku zonu, jednim dijelom je vlasništvo je vlasništvo RH zbog toga što je tamo početkom '90-ih godina država promptno reagirala i upisala to u svoje vlasništvo. Pa je upisala između ostalog i vlasništvo mjesnih zajednica, vlasništvo jedinica lokalne samouprave itd. i na taj način početkom '90-ih osiromašila cjelokupnu lokalnu samoupravu upisujući i nekretnine koje nisu bile vlasništvo RH nego onih društveno-političkih zajednica kako se to već više zvalo, nisam baš toliko jer nisam bio uključen tada u politiku. Pa i do onih svemoćnih partijskih komiteta ili ne znam čega. One su rađene ne iz članarine nego iz raznoraznih fondova ali se država upisala na to. Kroz pretvorbu i privatizaciju, to također mora biti jasno da ajde uz rijetke iznimke, a iznimka potvrđuje pravilo, opljačkana je RH i tu kreće taj cjelokupni problem koji se vuče i do dan danas. Tu su mnoge tvrtke, mnoga poduzeća koja stoje i zjape prazna u mnogim jedinicama lokalne samouprave, država im je vlasnik. Vrlo je teško doći do te nekretnine koje su već mnoge da tako kažem za rušenje. Jedna je evo i spomenut ću onu bivšu upravnu zgradu PIK-a Đakovo za koju tvrdim da evo ni bivša predsjednica Vlade koja je možda imala dobru volju ali je donesena jedna kriva odluka gdje je gradu dan praktično kupoprodajni ugovor gdje se grad trebao odreći procijenjene vrijednosti od 26 milijuna kuna da bi je preuzeo u svoje vlasništvo. Postoji odluka Račanove vlade iz 2002. godine gdje su se trebale preseliti sve državne institucije, napustiti dakle niz objekata evo u gradu Đakovu. To je tako u svim, ja tvrdim u svim jedinicama lokalne samouprave tadašnja državna administracija, uredi državne uprave nisu poštivali odluku Vlade i to je ostalo do dan danas. I ta zgrada je definitivno propala. Država na njoj ima gubitke, država je ta koja bi u tu zgradu u svoje vlasništvo trebala uložiti i trebala je prije svega održavati zgradu u svom vlasništvu, a ne dopustiti da ta zgrada propadne. Druge nekretnine koje bi nastale dakle popunom tog objekta bi trebale pripasti gradu Đakovu. Jer jedino grad može pravilno skrbiti o tim nekretninama, ne država. Dakle, jedino jedinica lokalne samouprave. Pa ovako čitajući ove zakone i gledajući ona obećanja o decentralizaciji gospodine potpredsjedniče Vlade ja imam osjećaj da je lokalna, regionalna samouprava uteg ovoj državi, da nije dio države. Da pripadamo onoj mračnoj strani onih ratova zvijezda, onom Darthu Vaderu ili kako se već zove. Jer i ovaj zakon predstavlja udar i ova strategija predstavlja udar na lokalnu i regionalnu samoupravu. Neću spominjati sada i pitanje ovih strateških poduzeća Hrvatske pošte, Croatia osiguranja ali budite uvjereni da u svakoj jedinici lokalne samouprave, u svakoj regionalnoj samoupravi, u svakom selu, općini, gradu u ovoj prelijepoj državi postoji niz mrtvih kapitala kojima država ne zna niti ime niti zna da je vlasnik niti jednostavno nema načina kako da riješi budućnost toga. I to je definitivno jasna slika onoga što ova strategija ne donosi. Pa evo ja vas molim u ime kluba HDSSB-a da jednostavno, jer imamo dovoljno vremena, ova strategija sa svim primjedbama ide bar u dva čitanja i da izbjegnete ovo što je napisano odmah u uvodu, a to je jedna jako opasna stvar a to je centralizacija i davanje ogromne ovlasti Vladi Republike Hrvatske koja Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Vinković vi ste spomenuli nekakve procese privatizacije tamo od prije 10-ak i više godina pa s obzirom da je u jednoj privatizaciji već puno toga ali stalno se izbjegavaju reći činjenice, a to je da je Hrvatski sabor 19. ožujka 2002. godine donio Zakon o privatizaciji INA-e. Sad se tu pobraja što će se privatizirati itd., i onda strateška odluka članka 4. stavak 6. alineja 2. Republika Hrvatska zadržava vlasništvo 25% plus 1 dionica INA-e koje će se privatizirati temeljem posebnog zakona nakon prijema RH u članstvo EU. Ja garantiram da mnoge kolege koje stoje ovdje u ovom Visokom domu da ovo ne znaju jer nisu imali prilike, nije bilo zainteresiranih, a ovo je istina o INA-i ovo je istina o INA-i kolegice i kolege. Ovo je doneseno 19. ožujka 2002. godine. Isto kao u to vrijeme strateška odluka jer tada vam je prodano 16% ali sa kontrolnim paketom HT-a sa 35 prodalo se 16% i stekla je praktički Deutsche Telekom je stekao većinski udio i poslije toga je sve dionice su bile praktički po tome kako ih je netko drugi dirigirao. Dakle toliko o tome o strateškim upravama i toliko o tome da će Hrvatski sabor donijeti odluku o tome kako će se nešto privatizirati. Ali ovo je 19.ožujka 2002.godine doneseno u Visokom domu. Većina kolega za ovo ne zna iako se o INA-i pričalo bilo je povjerenstvo i svašta pa imate čak na povjerenstvu kada sam ja rekao da je to to pa su me neke kolege koji su danas ministri iz SDP-a rekli da lažu. Evo to vam je zakon koji možete naći na web stranicama. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Pa ja sam na to kolega Šuker upozorio mislim prije jedno mjesec dana. I vrlo dobro sam upoznat što stoji u tom zakonu iz 2002.godine. 1.7.je jako blizu. Dakle građani i građanke RH ne znaju za taj zakon u kojem stoji da će se INA i dodatno prodati i to je definitivno tako. Ja ovo ne govorim zato i nemam razloga nevjerovati bilo kojoj vladi da želi dobro hrvatskom narodu i hrvatskim građanima. Ali opet kažem da ono sve što se dešavalo ove 23 godine pa i od '66.kada sam se rodio nemam razloga nevjerovati ali da bezrezervno ne vjerujem nikom. I zbog toga ova strategija bez obzira smatram da je dobro da je napravljena i smatram dobro da se treba razmotriti, da se treba nadograditi jer ovdje je osnovni problem potpuna centralizacija upravljanju imovinom, davanje ogromnih ovlasti Vladi RH koja raspolaže sad ne znam zavisi od procjene do procjene sa ogromnim milijardama hrvatskog vlasništva, vlasništva RH bez ikakvog utjecaja Hrvatskog sabora. Piše ovdje da će se donijeti posebni zakoni itd. ali to što piše može i ne mora biti. Evo da ne oduzimam vrijeme evo riješimo prvo INA-u pa povucimo ovaj zakon od 2002.je prošlo 11 godina niti jedna vlada to nije razmatrala. Ne znam nisam ja dogovarao ni prvi, ni drugi, ni treći put prodaju INA-e. oni koji su prodavali znaju. Uvaženi kolega Vinkoviću rekli ste na samom početku da ovo štivo nije Sveto Pismo. Vidjet ćete da jest jer druga rečenica iza te bila vjerojatno će se sutra usvojiti. Čim se usvoji usvoji znači da će postati "Sveto Pismo". Rekli ste INA je izgubljena i prema ovom dokumentu o kojem smo čuli sada od kolege Šukera ali ako mi sada priznamo zapravo i mi jednostavno ustuknemo pred ovom činjenicom ako je INA na Burzi to znači da je može kupiti i država. Dionice može kupiti i država. Međutim, jeli pokazana intencija da država kupi dionice? Država govori jedno te isto, država je nesposoban gospodar, država ne zna upravljati. Treba sve rasprodati. Prema tome ono što se činilo 2002.godine samo se sada nastavlja. To je ista priča znači stara 11 godina. Jedna bitna stvar, Podravka je svrstana u poduzeća koja se stvarno može prodati tko god hoće, kada hoće, a poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja hrane recimo u Francuskoj je strateška grana, svugdje je strateška hrana. Bit će značajnija od nafte od plina. Međutim kako se mi ponašamo kako smo se pa Dukat je bio prodan da nismo ni znali. Rekli su to je privatno poduzeće. Pa nije bitno. Da li je država zainteresirana da kupi Dukat? Nije bila zainteresirana i pitanje je uopće za što je država zainteresirana. Sabor će potvrditi da sve ovlasti preuzima Vlada ono što ste rekli i Sabor će od sutra biti isključen iz toga procesa. Odgovor na repliku Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Kolega, za ovu strategiju da ne ponavljam sve ono što sam rekao, ovdje treba ići niz zakona ova ajde jedna dobra namjera da nema ove centralizacije da nema ovih velikih ovlasti Vlade u odlučivanju o prodaji vlasništva RH na kraju krajeva bi bilo dobro da imamo jedan ovakav dokument. I zbog toga i tražimo da ide upravo u dva čitanja kako bi se izbjegli da a nalazimo se na pragu ulaska u EU gdje vjerujte je puno toga decentralizirano, da se problemi rješavaju u lokalnoj sredini, da ne moramo čak ni ići u EU možemo otići u Republiku Makedoniju pa vidjeti kada je ukinuta praktično ogromna centralizacija kada je uvedena decentralizacija da zemlje počinje izlaziti iz krize, da se otvaraju nova radna mjesta itd. Problem Hrvatske, problem nezaposlenosti, problem lošeg upravljanja imovinom RH ne može se ja tvrdim to oduvijek, ovo mi je 6.godina a od kako se bavim politikom tvrdim da se ne može riješiti tu na Markovom trgu niti u Saboru niti u Vladi RH. sabor može donijeti zakone koji će ići u korist lokalne samouprave, osnovni problem se rješava dolje. Samo da bi riješili problem morate imati alat, a u ovom slučaju alat su nekretnine, su zemljište, na kraju krajeva tu su financijska sredstva bez kojih jedinice lokalne samouprave ne mogu. I možete u ovom trenutku biti osuđeni samo na skupljanje lišća, čišćenje snijega i košnju trave i eventualno pomoć

To je jedan moderan pojam decentralizacija koja se koristi zadnjih 10, 15 godina. Svi smo za to da nam lokalna samouprava bude jaka, da ima velike prihode, da dobro radi, evo sada su bili lokalni izbori. Međutim, kada dođe ovako jedan dokument onda shvatimo da od te decentralizacije nema, ni prvog slova a kamoli čitave riječi. Jer percepcija Zagreba je da je sva vrijednost u Zagrebu, da je sva vrijednost samo u ljudima koji vode ili Vladu ili ministarstva itd., da na lokalnoj razini nema dobrih, dobročudnih, pravih gradonačelnika, načelnika koji u skladu sa zakonom upravljaju sa svojom imovinom ili imovinom koja im je dana na korištenje. Pa onda imamo ovakve na stranici 84 definicije koje bilo kojeg poduzetnika koji želi uložiti u neko područje jednostavno odvrate od bilo kakvog pokušaja. Jednako vam vrijedi po ovoj strategiji jedna dobra vrijedna koncesija uz more pa ili neka nekretnina koja je uz more ali nije pomorsko dobro a u državnom je vlasništvu kao i komad negdje zemlje ili nekretnine u nekom zabačenom dijelu Republike Hrvatske, možda na Velebitu ili negdje drugdje. To je u jednakom košu. Nismo iskategorizirali što je možda moguće prodati ako je to u funkciji poduzetništva ili razvoja. Vi ćete doći u situaciju da imate desetke privatnih parcela unutar neke zone koja graniči sa nekretninom koja je u vlasništvu države. ćete ove kupiti, imati ćete vlasništvo, ovdje možete stjecati samo pravo građenja ili služnosti. Kada s tim pravom građenja i služnosti dođete u banku onda oni kažu neka to ostavite nekom drugom da oni to financirati ne žele. Ja ne znam zašto bježimo od izuzeća i to ne možemo napisati u strategiji da se u iznimnim slučajevima darovana zemlja može i prodati ako je to u funkciji razvoja poduzetništva. Pa kada već imamo odredbu da ćemo kontrolirati i preispitati utvrđivanje odgovornosti župana, gradonačelnika, općinskih načelnika za slučaj da njihovo neracionalno postupanje sa darovanim nekretninama pričini štetu Republici Hrvatskoj… …/Upadica: Hvala, hvala./… … zašto onda to ne ugraditi kao jedan element da smo svi sigurni. se ne razumije./… Jedini, jedini način u Hrvatskoj, to ste imali kroz ono javno privatno partnerstvo jedinica lokalne samouprave dala zemljište pa na osnovu toga je bilo pravo građenja gdje je bio investitor itd.. To je, ali na način, ne na onaj način koji se realizirao poslije u proračunu, da onda morate osigurati novce da bi taj projekt praktično isplatili, nitko pametan vam neće ni raditi ukoliko nemate 1/1 vlasništvo. U većini slučajeva, ukoliko se ne radi o koncesiji na 99 godina i ne znam čemu. Ali opet odgovorno tvrdim, dakle imate, a to je bilo i u onoj bivšoj, kako se zvala država Jugoslavija, imate i u okruženju i od prihoda koji su veći, daleko veći imali ste zakon koji je definirao ukoliko poljoprivredno, neizgrađeno poljoprivredno zemljište uđe u građevinsku zonu jedinica lokalne samouprave postoje automatski vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Pa je lokalna samouprava i regionalna samouprava je Republika Hrvatska. Nije Republika Srbija, nije Mjesec, nije Mars, nije Venera. Nego još uvijek smo na planeti zemlji u lijepoj našoj Hrvatskoj. Ali svi zakoni kao da se pišu protiv jedinica lokalne samouprave. Pa i ova strategija. Jer mi ovdje najbolje znamo šta je vama potrebno tamo i kako vi to trebate raditi. Ili je to agencija ili je to Vlada ili je ne znam tko. E pa nije tako. Zbog toga i tražim i ovo je jedan od najvećih razloga da ova strategija ide u dva čitanja. Jer nemamo se gdje žuriti. Nismo imali 10 godina pa ne moramo imati još mjesec dana. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Imate još replika pa ćete nastaviti. Nikola Vuljanić replika. Hvala. Kolega na početku svog izlaganja ste rekli onu jednu mantru koju svi ponavljaju bez pametnog razloga jer ne razmisle što znači država je loš gospodar. U gospodarenju imovinom država ne nastupa kroz svojih 4,5 milijuna ili 4 milijuna, koliko već ima građana, država nastupa kroz Vladu. E sada loš gospodar je lopovska Vlada. Što je pokazala, ukrala što se dalo. Loš gospodar je i nesposobna Vlada što se isto vidi i kroz INA-u a vidi se i danas. Sposobna Vlada i Vlada koja ne krade, ne bi trebala biti loš gospodar. Nažalost još nismo naletjeli na takvu ali nadam se da će se i to u Hrvatskoj u nekoj skoroj budućnosti dogoditi. A i kontradiktorno je kroz čitavu ovu strategiju Vlada zapravo govori tu istu rečenicu. Država nije dobar gospodar zato ćemo sve što nije baš ono mislim za umret sve ćemo to prodati. ako država i ta Vlada sama o sebi misli da nisu dobar gospodar a otkuda im vjerujemo da će biti dobri trgovci pa će oni to prodati po najboljim mogućim uzancama na svijetu. Ma neće, prodati će za 10% vrijednosti što već sada govore ajde ajde u razno raznim istupima i razno razni eksperti i stručnjaci spominju brojke koje su 10% vrijednosti ključnih tvrtki koje država ima namjeru prodati. Croatia osiguranja i Hrvatske poštanske banke.

Gledajte kolega Vuljanić, pa ne bih ja do sada tolko ni napao Vladu u ovom trenutku jer na nama je evo koliko još sati i minuta, sekundi do famoznog izglasavanja. Ja da sam predsjednik Vlade i član Vlade, definitivno, a odgovornost je na nama saborskim zastupnicima, definitivno na nama, bili pozicija, bili opozicija, ali je veća odgovornost na poziciji da jednostavno shvati da nešto ne mora ići po hitnom postupku, doći evo danas u 4 sata i ajmo to sutra usvojiti bez obzira jel sad ostali u ovoj raspravi do pol 2 u noći ili ostali do ujutro. Ali najopasnija stvar za Hrvatsku je centralizacija, pa kroz povijest se hrvatski narod, hrvatski građani borili upravo protiv centralizacije. Imamo predizborna obećanja, imamo Europsku uniju, gospodine Mimica vi znate što je Europska unija i znate da ona nije centralizirana. Jest da se odlučuje 3, 4 zemlje koje imaju i koje su osnovale Europska uniju, da oni odlučuju o svemu, da mi mali ćemo morati šutit i igrati po njihovim pravilima ali opet u svim tim zemljama postoji jak nivo decentralizacije. Prije su kod nas govorili, to je odmah odgovor i kolegi, prije su odgovorili e da nema Beograda, šta sad imamo priča e da nema Zagreba, tu ne mislim na grad Zagreb nego mislim na institucije vlasti u Zagrebu i to državne. I to je činjenica i istina, ništa drugo. jedinice lokalne samouprave. Da je tomu tako na stranici 43 točka 47. stavak 1. kaže da veliki udio u portfelju nekretnina čini građevinsko zemljište koje predstavlja veliki potencijal, onda u nastavku se kaže da stoga je ključna daljnja koordinacija državnog odvjetništva, državnog ureda, zajedno s lokalnom upravom da bi se portfelj što prije do kraja uknjižio kao vlasništvo Republike Hrvatske. Što to u prijevodu znači, da RH stavi na svoju šapu na sve ono što je bilo u građevinskom području po prostornim planovima. E u tom grmu i leži zec. Znači mi iz jedinica lokalne samouprave bez obzira da li biti pozicija ili opozicija lakše se očigledno razumijemo u odnosu na one koji pišu zakone zato što govorimo iz prakse. Isto tako, o tome govori i na stranici 85 točka 98, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Republike Hrvatske i jedinica lokalne, područne samouprave. Zašto to govorim? Vi i ja znamo da sve ono što je bilo u građevinskom području po bivšim prostornim planovima bivših skupština općine da se RH uknjižila na to građevinsko zemljište i da mi danas s tim apsolutno nemamo ništa i da ne možemo raspolagat s time, odnosno možemo planirati ali ne možemo kvalitetno kvalitetno koristit to zemljište. Stoga isto tako ja upućujem svoj apel, odnosno iz ovoga je vidljivo s obzirom da se jedinice lokalne samouprave bezbroj puta spominju u ovoj strategiji da nije bilo koordinacije između udruge gradova i Vlade Republike Hrvatske. To je vidljivo iz podneska. Gospodin Obersnel je koliko znam predsjednik udruženja gradova gdje sugerira da sve ono zemljište koje je bilo po prostornim planovima u građevinskoj zoni da se vrati natrag jedinicama lokalne samouprave. Nije tu samo građevinsko zemljište, tu je i poljoprivredno zemljište, tu su i nekretnine. Evo Vlada Republike Hrvatske u Đakovu vlasnik društvenog doma u Dračicama, to se tako zove i to je zgrada 4 sa 4 koju je grad obnovio da djeca tamo ne stradaju, stavljaju stol za tenis, ali netko u agenciji vjerojatno misli da je to ogromna vrijednost. E sad ovu godinu i pol dana to se vjeruje već 23 godine samo zato što je netko taj društveni dom onih 90-tih godina upisao u vlasništvo Republike Hrvatske, samo zato. Imate evo i časnički dom, ja opet tvrdim da je predsjednica Vlade bila prevarena, gdje stoji da je vrijednost te nekretnine 2,3 milijuna kuna, donesena odluka na Vladi, ali kaže upis u vlasnički list se ne mora izvršiti jer je ta zgrada upisana u vlasništvo grada Đakova. To dovoljno govori o stvarima da sama država u ovom trenutku nema registar svojih nekretnina, nema pojma, ne ova Vlada nego sve vlade dosad nemaju pojma kakvo je to bogatstvo osim ovih Croatia osiguranja, Poštanske banke itd. i da je država ustvari najlošiji gospodar i to nije mantra. To je činjenica, ne ovdje u Hrvatskoj nego svuda u svijetu, a najbolji je gospodar kad to proda, očigledno, jer onda svi koji su kupili to državno vlasništvo, vlasništvo RH svi profitiraju na tome. Jedino mi nismo mogli, jedino mi, kao da smo budale. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Kolegica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Prošlo je kolega Vinkoviću tako dugo vremena otkako ste završili izlaganje jer bilo je puno replika pa gotovo da se i sve ono što sam željela reći iscrpilo, ali prije svega želim podržati vašu intenciju, prijedlog da ova strategija ako je ikako moguće ide u dva čitanja. To bi bilo jako dobro. Rasprava je bila konstruktivna i mislim da predlagatelji to trebaju itekako uvažiti. Oko vaših sjećanja na prošlost što je prošla Vlada dobro, što je loše učinila bilo je i dobrih stvari. Podsjećam vas na zajednički projekt i oko Đakovčanke itd. Međutim, da ne bi ispalo jer se zapravo ovdje otvorila jedna zanimljiva rasprava kad govorimo o imovini svih građanki i građana Republike Hrvatske jer to je ono što je državna imovina nekako ispada da je onda Vlada i sve Vlade do sad i ova i sve protekle bila loša djevojka u tom smislu, a sve jedinice lokalne samouprave dobre djevojke. Nije baš tako. Svjedočim mnogim važnim odlukama o darovanju nekretnina jedinicama lokalne uprave i samouprave gdje se gdjegdje učinilo puno, dakle kad je grad, općina dobio neku nekretninu to je bila odlična startna pozicija da se neki projekt odličan za građane toga grada ili općine napravi i napravilo se puno, a gdjegdje se zapravo nije napravilo ništa i Vlada je zapravo darovala nekretninu u vjetar i iznimno vrijednu i važnu nekretninu. Naravno neću govoriti o pojedinim slučajevima, zato u ovoj strategiji mi se evo dopada ovaj prijedlog, jedan od prijedloga da na primjer to darovanje bude, postane iznimka, a da se koriste druge mogućnosti. Kažem jer je bilo slučajeva da se u darovanoj, vrijednoj nekretnini apsolutno nije pomaknula jedna cigla. Ali bilo je i sjajnih projekata. Tako da evo, sumirajući predlažem i ja Vladi da ostavi dovoljno vremena da još jedan puta o ovome raspravljamo jer mi se čini da će rasprava u konačnici biti zaista vrlo konstruktivna sa puno dobrih prijedloga. Ja sam jedan od onih koji ne gledaju crno-bijelo, bilo je dobrih stvari ne kažem. Bilo je Đakovština je jedna od njih, ali je ergela bila jedna loša stvar. Ali Ali na stranu to. I bilo je i primjera u mnogim jedinicama lokalne samouprave, a ja opet kažem da su prije svega radi političke podobnosti dobili ili određeno zemljište ili određenu nekretninu i nisu znali raspolagat tom nekretninom. Ali ja i dalje tvrdim ukoliko to zemljište da je bolje da je vlasništvo jedinice lokalne samouprave nego da je vlasništvo Republike Hrvatske. Svake četiri godine imamo izbore. Pa ako onaj načelnik ili gradsko vijeće ne napravi nešto s tom česticom koja je bila u vlasništvu Republike Hrvatske izgubit će izbore, to je definitivno jasno. I mnogi su tako izgubili. Ali tvrditi da prije svega ono što je označeno, dakle u određenim prostornim planovima i nalazi se kao što su i poljoprivredna zemljišta od posebnog interesa za lokalnu samoupravu, građevinsko zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja pa ne vidim razloga da Vlada njima mora upravljati iz Zagreba, iz agencije. Daleko je bolji način da tom nekretninom, dakle i zemljištem i zgradama raspolaže upravo jedinica lokalne samouprave. To je jedini način kojim možemo krenuti naprijed, decentralizacija, ne centralizacija i to u svakom zakonu, centralizacija, centralizacija, centralizacija. Kao da se vraćamo u srednji vijek umjesto da idemo u EU. Poštovani kolega, dakle vezano, dosta ste se koncentrirali u raspravi na decentralizaciju. Kada uzmete izvješće Državne revizije onda ćete uvidit da većina lokalnih samouprava i regionalnih kod upravljanja svojom imovinom ima poprilično zamjerki od strane Državne revizije što znači da nije baš to tako da samo ili darovanje o čemu se razgovaralo, nego i onim koji oni posjeduju, odnosno vlasnici su kao lokalne samouprave neadekvatno se gospodarilo, nerazvojno nego dapače nije se niti evidentiralo. E ta evidencija imovine je ključna u biti stavka ove strategije neovisno o smjernicama koje ova strategija definira, smjernice koje su u biti program ove koalicijske Vlade. Ono šta bih isto želio naglasit, a vi ste dosta kritizirali, a vezano je za način na koji se ne daje pravo lokalnoj samoupravi. Ako izuzmemo situaciju u kojoj oni sami dosta loše upravljaju sa svojom imovinom isto tako ovdje jasno piše da nakon izrade evidencije imovine, odnosno središnjeg registra, jer bez toga apsolutno ne možemo ni upravljat imovinom, niti razmišljat šta i kako ocjena njenog razvojnog potencijala, procjena vrijednosti i aktivnost koja će uključit sve korisnike imovine u Republici Hrvatskoj, a ono što je ključno u funkciji gospodarskog razvoja. Prema tome, svi će biti uključeni posebno jedinice lokalne samouprave ako želimo da stavimo, a želimo u gospodarski razvoj imovinu nakon što je evidentiramo, a ono što je za lokalnu zajednicu ključno ona je vlasnik namjene prostora. Prema tome, država ako želi, a želi da bude u funkciji sve, ona će surađivati sa lokalnom samoupravom. Kolega, pa ja vjerujem da vi sad ni sami niste vjerovali sebi ovo što ste pričali, boga mi. A Plan 21 i nemojte mislit da neke stvari su i dobre u tom Planu 21 i dobro je to možda i zamišljeno, ali nije ništa provedeno. Jedna od osnovnih stvari je decentralizacija, dakle decentralizacija se odnosi i na upravljanje, ne odnosi se samo na korištenje. I mislim da vam to mora biti jasno. Pa je svako pravilo, odnosno svaki izuzetak može potvrditi pravilo a i ne mora. Revizija je našla štošta u jedinicama lokalne samouprave, regionalne. Našla je i u javnim poduzećima, našla i u državnim institucijama. I ne možete reći da je za sve što se u Hrvatskoj desilo kriva lokalna samouprava. Naprotiv, lokalna samouprava može puno toga dati, ali nema. Gledajte, uzeli ste sve što ste mogli, svega od 100 kuna nekih poreznih prihoda tri idu prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi uključujući i Grad Zagreb. Državi ostaje 97 kuna. Pa ako je država tako dobar gospodar, lokalna samouprava ne može napraviti ni onaj porez na neizgrađeno građevinsko zemljište jer je to ustavna kategorija, ne možete, pa onda nek mi dovede investitora. A ja ne mogu dovesti investitora na državno zemljište. Da ne spominjem problem sa geodetsko-katastarskom izmjerom, da većina toga ne može se na ovakav način provesti itd., itd. Evo moj apel je da ova strategija koja se može dograditi, može krenuti i skrenuti sa smjera potpune centralizacije u decentralizaciju, smanjiti ovlasti Vlade RH, dati ovlast Hrvatskom saboru ide u dva čitanja. Hvala lijepo i zahvaljujem kolegama koji su me pustili ranije da pričam u ime kluba. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovani potpredsjedniče Hrvatske vlade, kolegice i kolege. Sva priča koja je danas ovdje ispričana o ovom dokumentu i sve ono što je izrečeno kad bi u nuždi realno pokušali sažeti u jednu riječ stalo bi u riječ konačno, ma što god tko mislio, konačno u ovom Domu nakon više o dvije decenije postojanja Hrvatske države imamo nekakav dokument o kojem naravno u demokratskom društvu u jednom Parlamentu trebaju postojati različita mišljenja i svatko ima pravo misliti o njemu dobro ili loše. Ali, konačno je pred nama nešto što se zove Strategija upravljanja državnom imovinom. Zašto u ime kluba HNS-a kažem da je konačno ovaj dokument stigao i da je dobro da je stigao? Zato što smo svi mi i mlađi i stariji u ovom Domu svjedočili načinu kako se gospodarilo državnom imovinom i resursima koji su vlasništvo građana ove zemlje, ne bih rekao samo naslijeđeni od bivših generacija nego i posuđeni od budućih generacija. U nekoliko navrata komentirajući neke od zakonskih prijedloga koji su se indirektno ili direktno ticali ove materije znao sam reći da se u Hrvatskoj nije gospodarilo nego se negospodarilo, da nije bilo sustava ni koncepta i da je upravo iz te činjenice proizašla velika šteta po gospodarstvo, velika šteta po nacionalne interese, da smo jako puno toga propustili napraviti što smo trebali napraviti. Da je tomu tako svjedoči i sama činjenica koja je bila i predmetom današnje rasprave, a to je da tek treba ustrojiti Registar državne imovine. Mi do danas, a i još neko vrijeme će proći, nemamo cjelovit registar u kojem bi bili popisani svi resursi koji su po kategorijama pobrojani u ovom dokumentu. Mi ne znamo koliko nekretnina imamo u vlasništvu, karakteristike svih tih nekretnina, površine poljoprivrednog zemljišta druge kategorije nacionalnog dobra pa samim tim nismo mogli ni raspolagati. Ono što mi u HNS-u procjenjujemo kao temeljnu vrijednost ovog dokumenta je njegova glavna smjernica, a to je da se nacionalna bogatstva u daljnjem gospodarenju ne prodaju osim u nekim jasno preciziranim slučajevima, temeljna intencija ovog dokumenta je da nacionalna bogatstva budu predmetom ustupanja prava građenja, davanja na korištenje a ne prodaje. I to je dobro. Jer i tijekom ove rasprave smo razgovarali o pojedinim slučajevima kroz replike, kroz rasprave kako smo se odrekli dijela nacionalnog bogatstva pod ne baš sretnim okolnostima. Ono što me interesira kao zastupnika, a to je između ostalog i onaj dio priče koji se odnosi na privatizaciju koju su provodile i kontrolirale upravo institucije u kojima je bilo disperzirana ovlast i odgovornost da gospodare nacionalnom imovinom, ne aludirajući na bilo koji posebni slučaj privatizacije govoreći o privatizaciji generalno postavljam još jednom u ovom Saboru pitanje što je društvo i što će društvo ubuduće učiniti kad su u pitanju oni privatizacijski ugovori iz kojih je razvidno kao iz aviona da onaj tko je privatizirao tvrtku, a preuzeo određene obveze dokapitalizacije, zbrinjavanja ili zadržavanja na poslu broja radnika određenog broja radnika to nije napravio što će društvo i država napraviti s takvim slučajevima? Takve firme koje su privatizirane, a vlasnici nisu izvršili činidbe iz ugovora i danas su u vlasništvu takvih vlasnika i mnogi od njih nalaze se u poslovnim problemima. Je li ova zemlja spremna istinski provesti reviziju privatizacije, utvrditi one ugovore u kojima je potpuno jasno da nije došlo do ispunjenja činidbe iz ugovora i vratiti pravnim putem takva trgovačka društva u svoje vlasništvo i dati im ponovno šansu? To je jedan dio. Drugi dio su iskustva jedinica lokalne samouprave. Ja se u jednom djelu moram složiti sa kolegom Vinkovićem drugim lokalnim čelnicima lokalne samouprave u tvrdnji da lokalna samouprava nije loš gospodar sa onim nekretninama i vrijednostima koje su joj darovane odnosno ustupljene na korištenje. Bilo je raznih slučajeva i raznih načina ustupanja. Praksa i iskustvo je upravo pokazalo suprotno, zbog neimanja strategije i koncepta, zbog stihijskog upravljanja odnosno neupravljanja, prepuštanja nekretnina na milost i ne milost, ne vođenja brige i računa RH ja odgovorno tvrdim doživjela štete u milijardama kuna zbog devastacije i propadanja objekata i nekretnina o kojima nitko nije vodio računa. I sada kada smo konačno otvorili taj proces danas jer ovo nije sigurno kraj tih problema, ovo je možda početak kraja, sada nalazimo tisuću i jednu zamjerku u tome što je ova strategija danas na dnevnom redu. Nevjerojatno ali istina. Nitko ne spominje jednu bitnu činjenicu, strategija nije zakon, strategija je smjernica. Niz smjernica kojima se određuje kako i na koji način će se ubuduće gospodariti, a provedba odnosno obvezatni dokument kojim jasno treba propisati i ovlasti i odgovornosti institucija, pojedinaca u procesu gospodarenja je Zakon o gospodarenju državnom imovinom koji bi prema našem mišljenju u HNS-u trebalo što skorije donijeti u skladu sa ovom strategijom. I u skladu s ovom strategijom možda izvršiti izmjene i dopune nekih drugih zakona koji su na snazi, a i koji ne korespondiraju u cijelosti sa osnovnim smjernicama i sadržajem ovog dokumenta. Pitanje decentralizacije i davanja lokalnoj samoupravi bez obzira što je moj mandat kao lokalnog dužnosnika istekao i dalje se zalažem da se jedinicama lokalne samouprave za različite potrebe daju neiskorišteni resursi jer je bolje da one barem privremeno koriste to za opće dobro, za recimo funkcioniranje javnog servisa, za rad civilnih udruga, za bilo koju pozitivnu namjeru, za u konačnici gospodarske aktivnosti kao poduzetnički inkubatori, poslovne zone i prostori. Bolje je i to nego da sebi dopustimo luksuz da objekti koji su imali potpunu jasnu vrijednost danas budu devastirane ruševine poslije 20 godina ne brige. To je činjenica da se to događalo i to svi vi koji ste bili ili jeste u lokalnoj samoupravi i koji ste imali primjerice na području svoje lokalne samouprave bivše vojne nekretnine znate da je to tako. Ja vas uvjeravam da film "Kako je počeo rat na mom otoku" danas ne bi mogli snimati u Vojarni "Minerska" jer od dana kada se snimao film … prof. Brešana ta je vojarna propala za duplo. I tek sada je dana u ovoj godini na korištenje jedinici lokalne samouprave koja će mi smo imali neke planove ali vjerujem da će naši nasljednici biti odgovorni i naći načina da je koriste za prave svrhe. Također smo propustili da niz tih nekretnina bude u funkciji razvoja turizma i drugih grana gospodarstva u Hrvatskoj. Koliko smo mogli na prostorima bivših vojarni u ovih 20 godina razviti projekata u turizmu, vrlo vjerojatno bi bilo teško pobrojati. Ono što sam primijetio u ovom dokumentu i što želim naglasiti to je da se u ovom dokumentu govori o kategoriji vlasništva, a vlasništvo uključuje između ostalog i raspolaganje, a raspolaganje uključuje i mogućnost otuđenja odnosno prodaje ili opterećenja hipotekarnog. A isto tako se pod kategorijama državnog vlasništva pobrojavaju i one kategorije koje zapravo pravno spadaju u opće dobro, kao što je primjerice pomorsko dobro. Skrećem pozornost i stav je HNS-a ponovo da poljoprivredno zemljište prve kategorije koje je opće dobro, Hrvatske vode, Hrvatske šume i pomorsko dobro ne bi trebali biti nikad svedeni na institut klasičnog vlasništva i da nikad te 4 vrste resursa koje pripadaju budućim generacijama ne bi trebale biti ni u jednoj varijanti predmetom prodaje. Jel ako otvorimo Pandorinu kutiju pitanje je samo vremena kada će je pritisnuta trenutnim problemima i slabostima neka od vlada ili ova Vlada ili neka buduća Vlada posegnuti za prodajom istom. Te vrijednosti koje pripadaju budućim generacijama moraju ostati trajne vrijednosti na raspolaganju ljudima ove zemlje. Stoga posebno još jednom pozdravljam činjenicu da je glavna smjernica ovog dokumenta ustupanje na korištenje ustupanje prava građenja, koncesija, iznajmljivanje i slično, a da ova strategija predviđa da se od prodaje, rasprodaje daljnjeg obiteljskog srebra odmaknemo kilometrima koliko je god to moguće. Puno smo dobrog izgubili i puno smo toga zbog nepostojanja ovakvog dokumenta i onih zakona koji bi trebali precizno biti izrađeni i proizaći iz ovoga propustili učiniti i puno smo lošeg učinili. Mislim da je vrijeme da ovaj dokument bude početak kraja, a da u ovaj Sabor što prije dobijemo zakon novi Zakon o upravljanju državnom imovinom i da izvršimo promjene svih onih zakona koje je potrebno promijeniti i uskladiti da bi pratili osnovne intencije i namjeru ove strategije. Hvala vam lijepo.

jeste li možda primijetili da ovaj prijedlog strategije polazi od pretpostavke da u Hrvatskoj nema nijednog trgovačkog društva koje na popisu privatizacije i koncesioniranja u toku? Ovaj dokumenat se ponaša kao da Vlada već nije odlučila o prodaji Croatia osiguranja i Hrvatske poštanske banke, raspisala međunarodni natječaj i platila 18 do 28 milijuna kuna savjetnike da bi završila taj proces. Strategija ne piše Croatia banka, Hrvatska poštanska banka i Croatia osiguranje se prodaju. Oni se, autor se ponaša neutralno kao da ne znam da je Vlada te odluke već donijela. To je prvo. Drugo, Državni ured za upravljanje državnom imovinom a gospodin Pejnović bi to mogao i potvrditi ili …/Govornik se ne razumije./… je alfa i omega provedbe ove strategije. On koordinira, objedinjuje, povezuje. Kadrovi, resursi, stručnjaci za procjenu nekretnina, pravo, porezni i financijski savjetnici infrastruktura i aplikacije da bi se proveo onaj završni dio strategije samo oko nekretnina. Imamo li to u Državnom uredu u ovom trenutku ili nemamo. Jer mu dajemo takvu zadaću. To je treća negativnost strategije. I četvrtu, samo osvrnuli i s pravom konstatirali da smo do sada imali neupravljanje ali ova strategija nije samo upravljanje nego i raspolaganje. Dakle, raspolaganje znači i prodaja.

imovine, državne imovine, to je zadnja linija obrane ove Vlade, to je dobar potez, to je nešto što je eto super. Da su lokalne samouprave loši gospodari, tako je ispalo znači. Onda ste naveli da su oni loši gospodari ali nekretnine koje se nalaze u vlasništvu države a na njihovom su području su sve redom devastirane. Znači onaj gospodar koji je vlasnik nekretnina on je dobar gospodar i devastirao je vlastite nekretnine. Pa to je lokalnoj samoupravi, mi njih sada nekako ponudimo kada su devastirane, ili gotovo, ali na način da ih nikome ne smiju dati. Ne smiju ih prodati, mogu samo dobiti pravo služnosti nekakvog građenja itd., pa upitamo se šta bi bilo da smo im dali to otpočetka. Bilo bi nam puno lakše svima a pogotovo lokalnoj samoupravi. Pa i vi ste bili dogradonačelnik. Rekli ste da vam je mandat istekao. Smijenili su vas, jednostavno nije bilo dobro, nije bila procjena dobra. I ova priča koja ide kontra lokalnoj samoupravi mi je upravo nepojmljiva da dolazi od vas koji ste bili čelnici lokalnih samouprava i vas i gospođe iz SDP itd.. Država je bolji vlasnik od nas na terenu. Država nama pošalje nekretninu iz Zagreba, pa ta je nekretnina cijelo vrijeme tamo. Ona je tamo, samo želimo s njome upravljati. Dajte da je oplemenimo da se na njoj nešto dogodi. A ne vi ste samo pod nadzorom kako ovdje piše, treba poslati nekoga da vidimo da li ste vi nešto tamo napravili loše pa onda nekakav kazneni postupak pa ćemo to kao strategiju,

Pa vi ste potpuno okrenuli sve što sam ja govorio. Ja sam rekao da baš kao bivši čelnik lokalne samouprave mogu potvrditi da su moji kolege kada je u pitanju lokalna samouprava velikim dijelom u pravu i da je država ono sve što nije dala lokalnoj samoupravi barem na korištenje dovela u situaciju da bude devastirana i upropaštena. Međutim, mislim jednostavno ne vidim u čemu ste, u kojem dijelu, bilo bi interesantno da poslije sjednice pogledamo fonogram, u kojem dijelu mog izlaganja ste vi našli utemeljenost da na ovakav način replicirate. Jer u replikama sebi dopuštamo svašta ali da izvrćemo ono što je govornik prije pet minuta potpuno jasno rekao to ipak ide ispod razine jednog saborskog zastupnika. Hvala lijepo. Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Baranoviću prva vaša riječ uskliknuli ste "konačno", ne bi tako uskliknuo ni otac koji čeka 20 godina da mu se rodi sin.

ovoj strategiji. Pa čemu? Tome da u njoj kažemo da smo utvrdili nešto da nismo utvrdili i da još uvijek ne utvrđujemo. Registar imovine niti vrijednost imovine. Nepoznavanje vlastite snage je nepoznavanje imovine. A nepoznavanje vlastite snage je i znak slabosti. A ova strategija nedostaju joj brojke, nedostaju joj vrijednost. Tamo gdje nema brojki nema istine. Jer tamo gdje su brojke tamo je istina. A kada vi govorite o strategiji i da je ova strategija zapravo dobra jer ona daje smjernice jer strategija je, predstavlja smjernice, moram vas nažalost ispraviti strategija nisu smjernice, strategija je koncept za postizanje ciljeva. A u ovoj strategiji čak nisu ni naznačeni jasni ciljevi a kamoli koncept. Zato kako možemo nešto znati kako ćemo upravljati nečim što ne znamo što imamo. Hvala lijepa.

vrlo, do Markova trga van, ja sam vrlo fino i tiho rekao "konačno" i svako razuman, početak procesa, stavljanje …/Govornik se ne razumije./… gospodarenja državnom imovinom mora dočekati sa riječju "konačno" Nepostojanje registra, pa zaboga šta smo radili 23 godine, šta smo 23 godine radili, 23 godine traje inventura koja još nije dovršena, na dušu svim vladama uključujući i ovu dosad. I rekao sam vrlo jasno da ovu strategiju ne doživljavam kao kraj lošeg gospodarenja, odnosno ne gospodarenja državnom imovinom nego kao eventualni početak kraja i kao pretpostavka, kao početak procesa u kojem možemo raspravljat da li treba jedno čitanje, dva čitanja, da li možda nešto treba korigirat, šta bi trebalo ugradit u zakone koji se trebaju naslonit na ovu strategiju. Ali ovo je definitivno u priči o gospodarenju državnom imovinom jedna, konačno jedna dobra prva prva epizoda serije poteza koje mora napraviti politika da bi izašla iz tog kaosa. I vaš dojam o sadržaju ovog dokumenta, ja sam ga pročitao znate, pa ja ne vidim da u njemu piše nešto previše lošeg, vidim jako puno toga dobrog i to je moj subjektivni dojam i vaš subjektivni dojam. Hvala lijepo. I Branko Bačić, evo sad ste na redu. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Baranoviću, ako se dobro sjećam rekli ste da u velikom dijelu podržavate raspravu kolege Vinkovića, a kada bi napravili anketu o tome što je govorio kolega Vinković onda bi to svakako bitna poruka njegove bila decentralizacija i to je čak i u replikama još čini mi se 50 puta ponovio. A i vi i ja znamo što nama koji živimo uz more znači pomorsko dobro, e pa onda nije mi jasno da se možete složiti sa ovakvom strategijom koja govori da je u tijeku promišljanje kako bi se izabralo tijelo koje bi upravljalo pomorskim dobrom. Zakon o pomorskom dobru donesen je za vrijeme prve Vlade ove koalicije, odnosno za vrijeme Ivice Račana i ja mislim da je upravo u dijelu u kojemu ono utvrđuje upravljanje pomorskim dobrom da je postignuta značajna decentralizacija. Isto tako znamo i ja i vi da je u ovom trenutku iako Vlada dobrano kasni sa izradom Prijedloga zakona o pomorskom dobru, jedno od najvažnijih promišljanja osnivanje nekakve direkcije agencije koja bi sada upravljala cjelokupnim pomorskim dobrom, a što sam evo iščitavajući ovu strategiju i zaključio jer očito Vlada nije zadovoljna s time da pomorskim dobrom upravljaju lučke uprave, da s pomorskim dobrom upravljaju županije, da županije upravljanje pomorskim dobrom mogu prepustiti gradovima, odnosno općinama. I vi ste evo i sami … do jučer bili dogradonačelnik Šibenika, ja mislim da ne da ne bi trebalo daljnje centralizirati pomorsko dobro nego da bi trebalo upravo na prostoru gradova kao što je Šibenik omogućiti da upravlja svojim pomorskim dobrom, a ne da se sa Markova trga upravlja s tim najvažnijim resursom i da odričemo prava jedinicama lokalne samouprave kao što to ovdje piše i kao što je nakana Vlade da Saboru predloži daljnju centralizaciju upravljanja pomorskim dobrom. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Bačiću, vi znate jako dobro da Zakon o pomorskom dobru predviđa da njime upravlja, odnosno koncesije izdaje se na onoj razini ovisno o duljini trajanja koncesije, dakle do 20 godina regionalna uprava, njeni uredi za upravljanje pomorskim dobrom, do 32 ministarstvo, iznad 32 godine Hrvatski sabor. Mislim da sam dobro zapamtija i jedan sam vrlo vjerojatno od lokalnih dužnosnika koji je baš taj zakon posebno dobro prostudira kao i sve one prijedloge koji su išli u zadnjih par godina u pripremi donošenja novoga zakona i apsolutno se slažem s tim da kad je u pitanju pomorsko dobro moraju jedinice lokalne samouprave, ne samo jedinice regionalne uprave imat određene ingerencije nad pomorskim dobrom jer je nemoguće iz jednog mjesta kontrolirat 6830 km obalne crte. To je nemoguće. Ali isto tako, da je potrebno izdvojiti jednu službu i ojačati je za gospodarenje pomorskim dobrom s pozicije države temeljem njenih ovlasti i ingerencija apsolutno je jedna službenicima koliko god dobro bila, a znamo je vi i ja, još sa par pomoćnika u Ministarstvu ne može odgovoriti izazovu i dinamici poslova koji pred resorno Ministarstvo dolaze u kontekstu provedbe Zakona o pomorskom dobru. Dakle u tom dijelu nisam za apsolutnu centralizaciju, a naglašavam još manje smo kao stranka i ja kao pojedinac i kao saborski zastupnik protiv bilo kakve varijante onog raspolaganja koje se odnosi na prodaju i trajno otuđenje pomorskog dobra jer to je opće dobro koje mora ostat kao što su nam ga ostavili … tako

kolega Baranović, u dijelu u kojem govorite o pomorskom dobru, poljoprivrednom zemljištu prve kategorije, voda, šuma, ja bih dodala još i naš čisti zrak osim ovaj u Slavonskom Brodu bi se složila da je to neprocjenjivo i ne može i ne može se ni devastirati niti ići u bilo kakvu prodaju. Ali u onom dijelu kad kažete da nema snage u stvarnosti iskazati se u u pretvorbi i privatizaciji i kriminalu da se to ispita, ja se tome čudim upravo zbog toga jer je ustavna kategorija krajem 2010. ili početkom 2011. Vlada HDZ-a, evo tu je i bivša predsjednica, donesla je kao ustavnu kategoriju da kriminal u privatizaciji i pretvorbi ne zastarijeva. Neću ponoviti riječi gospodina zastupnika Lesara, ali ću pitat da li mislite da imate ipak snage poštivati tu ustavnu kategoriju pa vidjeti šta je sa Plivom, HT-om, INA-om, da li ste se raspitali ono što vas je pitao gospodin Lesar o ovoj privatizaciji jer čini mi se da vezano uz ovu imovinu ima još puno toga. Znate dobro da je 2000. kad je SDP dolazio na vlast da su se kleli kako će svi završit u zatvoru, ali nije nitko završio u zatvoru nego naprosto su se radile ovakve ja bih rekla, usudila bih se reći kriminalne privatizacije. Pa da li zaista misli da nema snage ili da se ne poštuje Ustav? **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa. Da, mislim da nema dovoljno odlučnosti u ove 23 godine da se mnoge stvari naprave u ovom društvu jer da smo imali karaktera u politici i odlučnosti vrlo vjerojatno bi danas imali puno sjajniju situaciju u društvu. I da, jesam zagovornik toga da se te zakonske odredbe koje su donesene iskoriste i da, smatram da je potrebno da se ispitaju sumnjivi slučajevi privatizacije i da se oni kod kojih je evidentno, to se iz aviona vidi se desilo da se nisu izvršile činidbe iz ugovora, da se nije ispoštovalo sve ono šta je kupac preuzimajući vlasništvo na trgovačkim društvima napravio, da smatram da to treba vratiti u nulto stanje i da treba iskoristiti sve zakonske i pravne mogućnosti da se zaštite interesi Republike Hrvatske i njenih građana jer radi se u konačnici o njihovoj imovini na kraju i o budućnosti radnika koji rade ili bi trebali raditi u takvim trgovačkim društvima, a izgubili su priliku za egzistenciju. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa ja neću kao kolega Marić reći kako ste rekli ushićeno, konačno ali ću se osvrnuti na tu vašu riječ koju ste rekli konačno imamo strategiju, a sad kad imamo strategiju nalazimo u njoj 1001 zamjerku. Rekli ste i da strategija nije zakon, ona je samo smjernica. I sad si moramo postaviti pitanje što piše u toj strategiji, da li je ta strategija dobra, da li je ona možda loša, da li može biti ona pogubna, može li ona biti protiv interesa građana. I što piše u strategiji? Ja ću pročitati samo tri rečenice koje piše u njoj. Prihodi od raspolaganja nekretninama moraju postati značajni prihodi proračuna Republike Hrvatske. Što to znači? Znači prodaju, prodaju Hrvatske poštanske banke, Croatia osiguranja i niz drugih tvrtki. Drugo, Vlada Republike Hrvatske će predložiti novi Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i druge propise. Godišnjim planom upravljanja će planirati donošenje odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom. Vlada si ovom strategijom preuzima određene ovlasti, dobiva ovlasti i postavljamo si pitanje tko je dao uopće pravo sa ovom strategijom ćemo dati Vladi pravo da upravlja i raspolaže na ovakav, ovaj način sa nekretninama koje su vlasništvo svih građana ove države. I onda si postavljamo pitanje da li ova strategija je dobra i da li mi onda imamo pravo pa i 1001 zamjerku da na nju dademo ako postoje određeni argumenti koji govore unutar toga da u njoj nešto ne valja. Hvala. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, uvaženi kolega. Ja smatram da je u osnovama ova strategija dobra i mi smatramo u klubu Hrvatske narodne stranke da je dobra, jer naglašavam njena temeljna značajka je odluka da se osim u slučajevima gdje to nije moguće izbjeći najvažnijim resursima ove zemlje upravlja na način da se ne otuđuju i ne rasprodaju nego da budu davani na korištenje kroz razne oblike davanja na korištenje. tko bi trebao upravljati državnom imovinom ako ne Vlada Republike Hrvatske? Ja ne znam, da iznajmimo neku agenciju, da damo odvjetničkom uredu da upravlja? To je naravno samo po sebi. Ako je nešto državno vlasništvo i upisano je kao takvo onda jedino država, odnosno Vlada kao eksponent države može operativno upravljati naravno da je dužnost Hrvatskog parlamenta da to na određene načine kontrolira i nadzire. I rekli ste da piše u strategiji da Vlada očekuje da se povise prihodi od ovih silnih resursa. Naravno da očekuje, pa oni su do sad bili sramotno niski. Ali ako me pitate šta bih volija bit da nemam taj politički nerv i tu strast bavljenja ovim poslom u životu šta bih htio biti nakon šta sam 20 godina proveo na moru sad bih za promjenu volio biti rentijer i živjeti od rente iznajmljivanjem. Naravno iznajmljivanja na gospodarskim osnovama, kvalitetnog iznajmljivanja, ubirat rentu i siti negdje na špici lagano i pijuckati kavu. To bi bilo za nekog ko nema izazova u sebi i ko nema u sebi silnu energiju, najoptimalnije, većina ljudi sanja takav status pa bi bilo dobro i potpuno je naravno i jasno da su to napisali u ovoj strategiji da dignemo prihode od rente, od koncesija, iznajmljivanja i ustupanja prava građenja. Pa šta očekujemo da …/Govornik se ne Mislim da ste tu pogrešno shvatili tekst. Hvala lijepo. koje nisu ispoštovale ugovor, što s tvrtkama koje su otpustile radnike, a nisu to smjele u ugovorima. Što s tvrtkama koje su samo činile štetu državi Hrvatskoj, odnosno koje su isisavale kapital? što će učiniti država i to pitanje je umjesno na ovome mjestu i trebamo ga postavljati. Međutim, treba postaviti pitanje i što sa onima koji su trebali kontrolirati poštuju li se ugovori koje je država sklopila kad je prodavala, odnosno Fond za privatizaciju kad je prodavao tvrtke i kad je u tim ugovorima stajalo, stajali su određeni uvjeti pod kojima se tvrtke prodaju. Znači, krivica nije samo na jednoj strani, krivica nije samo na onima koji su otpuštali, koji su isisavali kapital, nego je krivica i na Hrvatskoj državi koja je dopuštala da se ne poštuju ugovori. Imamo li snage za reviziju svi skupa? Pa rekli ste prije 23 godine se nije smoglo snage za reviziju privatizacije. Ona treće siječanjska Vlada je pobijedila na paroli, mi ćemo sve one koji su ukrali, koji su krivo privatizirali zatvoriti, odnosno istražiti. Međutim, nije se napravilo ništa. Ispada da ovdje izrečena rečenica na ovom mjestu negdje čak i u ovom predjelu tko je jamio, jamio da će se ostvariti i tko je jamio je profitirao, a pošteni su izgleda ostali budale. poštovani kolega, možemo se složiti vi i ja. Svi problemi, odnosno veliki dio problema koji su proizašli iz činjenice da se nisu poštovali zakoni i da nije bilo jasno propisane odgovornosti i konzekvence za odgovornost jesu posljedica toga što toga u zakonima u principu nije bilo. Vi ste uvijek imali jasno propisane odgovornosti i konzekvence za one na koje se zakon odnosi, ali nikad niste imali jasno propisane konzekvence za one koji su zakone trebali provoditi ili osigurati da se ono što je propisano zakonom radi onako kako treba. I stoga se slažem da u zakonu i u budućem Zakonu o privatizaciji treba jasno propisati odgovornost onih koji su dužni nadzirati da li se provodi sve u skladu sa zakonom i u duhu sa interesom RH. To je točno. Jer ovako stvari prolaze po principu psi laju, karavane idu svojim putem. I to nam se desilo, upravo to nam se desilo. A što se tiče ovog rekao sam vrlo jasno kao saborski zastupnik i kao građanin ove zemlje smatram da bi bilo vrijeme da izvadimo glave iz pijeska jer pokraj nas se događaju godinama stvari koje su jasno obrazložene tijekom ove rasprave i spomenute. Ne samo od mene nego i od drugih. A to je da pojedini privatizacijski ugovori nisu ispoštovani i da danas bez obzira što nisu ispoštovani ono što je bilo ugovorom označeno kao cijena dobivanja titulara mnogi vlasnici trgovačkih društava i dalje posluju, a u velikom broju slučajeva upropaštavaju te resurse, ta trgovačka društva i gase radna mjesta. A nema nikakvih pravnih zapreka da država ne zaštiti svoja prava i svoje interese. Hvala. **Zgrebec, Dragica gospođo potpredsjednice. Kolega Baranović grijeh može biti i kao posljedica činjenja i posljedica nečinjenja. I mislim kad govorimo o upravljanju državnom imovinom da nažalost ima i jednih i drugih grijehova. I možemo ih provući od danas pa do recimo dok je počeo proces privatizacije. No, želio bih nešto drugo reći. I ono što sam gospodinu Pejnoviću rekao i na odboru, dakle možda ovoj strategiji u onom uvodnom dijelu fali ono što je ključno, a to je tzv. vojna neperspektivna imovina o kojoj nije mogla odlučivati niti jedna Vlada. O tome je donosio odluku netko drugi i onda je tek moglo se upravljati. Ja moram reći ovdje otvoreno i javno da današnja zamjenica ministra, tada je bila savjetnica u Uredu predsjednika sa jednom radnom skupinom iz Ministarstva obrane je napravila jedan veliki posao prije svega u detektiranju, snimci stanja u tih 125 objekata i tu možemo govoriti o grijehu nečinjenja. Ali to je bilo izvan bilo koje politike. To je jedna stvar. Druga stvar, kad govorimo o imovini i registru pa jel' znate vi tko je zadužen za uknjižbu državne imovine? Ne znate. Državno odvjetništvo. Ne može niti kolega Pejnović niti njegove kolege nitko ne može drugi to, treba uknjižiti Državno odvjetništvo. Dakle, to je jedna stvar. Treća stvar, kanimo se silnih zabluda o nekakvim strašnim vrijednostima. Ovaj nažalost portfelj koji ima, bio je prije u Fondu za privatizaciju a to ako nije istina ja bih molio da me odmah kolega Pejnović ili kolega Mimica tu kažu da nije tako, nažalost vrijedi vrlo malo. Vi imate po ovako vizualno vrijednih turističkih objekata koji … prodavani su 14, 15 puta a nitko ih nije htio kupiti. Jer vi u procesu prodaje nažalost imate i negativan predznak. Kad nešto prodate onda to na kraju ima negativnu vrijednost. I to je možda nešto što je trebalo reći u uvodu i ja garantiram da bi onda rasprava bila puno kvalitetnija. Jer ova rasprava ne trpi politikantstvo, ne trpi politiku. Zato i jesam počeo sa time da postoji grijeh činjenja i nečinjenja.

i slažem se s vama da postoji grijeh činjenja i nečinjenja. A što se tiče procjene državne imovine, samo ono što je na području grada Šibenika u kategoriji neperspektivnih vojnih objekata, nekretnine, vrijednost zemljišta može se mjeriti pa sigurno u desecima a vrlo vjerojatno i u stotinama milijuna kuna. I ne možemo govoriti da je državna imovina nešto što nema svoju vrijednost. Ispričavam se ako sam vas krivo razumio. … /Upadica se ne razumije./… A trgovačka društva su evo precizno ću sad prokomentirati ako ste mislili isključivo na trgovačka društva, trgovačka društva danas odista ne vrijede jer nakon 23 godine zanemarivanja i lošeg gospodarenja naravno da su izgubila vrijednost.

Potpredsjednice Sabora, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Ovdje u raspravi je bilo rečeno državna imovina, a država to smo mi, to su građani, to je kolega Vinković valjda naglasio, a kolega Baranović kad je počeo raspravu onda je rekao da smo mi ti koji smo tu državnu imovinu naslijedili. Ja bih to malo ispravio da mi to nismo naslijedili nego smo mi to pozajmili od onih koji dolaze iza nas. I bilo bi pošteno i red bi bilo da im to korektno i vratimo. Mislim da je to jedan određeni moto. Moram reći iskreno kad sam vidio taj materijal i pročitao naslov bio sam jako sretan jer imam 15-godišnje iskustvo u suradnji sa agencijo, sa središnjim uredom itd. Prema tome, bio sam sretan jer konačno je ta problematika na dnevnom redu ovog Visokog doma i ja cijenim bez obzira na razne komentare da će biti određenog pozitivnog pomaka jer jel ovdje je u tim materijalima konstatirano i naznačeno da je neophodno dograditi pravni sustav. Znamo da vezano za raspolaganje sa tom imovinom u pitanju je nekoliko nekoliko različitih propisa. Dalje, konstatira se ovdje da je centralizacija vlasništva i upravljanja, a decentralizacija u korištenju. To je ovako jako lijepo rečeno ali u praksi to nije baš jednostavno. I konačno ova konstatacija mi se posebno sviđa kaže učinkovito upravljanje državnom imovinom utječe na razvoj gospodarstva i za njegovu stabilnost. To je apsolutno točno. Posebno sam malo pažljivije pročitao one dijelove koji se odnose na lokalnu samoupravu i odnos centralne vlasti odnosno u ovom slučaju agencije vezano za raspolaganje imovinom. Točno je i to da je 40 milijuna četvornih metara kvalitetnih oranica rekao bih pretvoreno u građevinsko zemljište odnosno u te razne zone. To je ako sam dobro izveo računicu 4 tisuće hektara to nije malo. Vjerojatno tu ima određenih efekata, a ima i takvih zona gdje zapravo tu i tamo bude nekakav pogon. Ima već i pogona koji su radili godinu, dve dana ali su otišli u stečaj. Žali Bože te lijepe oranice koja stoji ali nadamo se da će to ipak zaživjeti i biti. Međutim u toj sferi je za mene daleko veći problem u ruralnim sredinama da s jedne strane pretvaramo oranice u građevinsko zemljište, a s druge strane ja to mogu reći u sredini gdje ja živim, u tri sela ima 260 praznih kuća od kojih 90% sigurno nikad niko se tamo neće više vratiti. Bila bi sreća kada bi sredstvima to mogli otkupiti i ako imati tri kuće jedna do druge to je već jedna lijepa površina sa svom infrastrukturom od plina, kanalizacije i svega ostalog a ne oranice pretvarat. Nažalost nije u ovoj domeni tu bi vjerojatno propisi iz oblasti građevinarstva, graditeljstva trebali da da pomognu da se taj problem riješi. Ja bih vrlo kratko samo još nekoliko konstatacija ovdje iznio u tim materijalima. U ovom poglavlju vezano za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike dana je jedna konstatacija odnosno prijedlog za darovanja koja se vrše u korist jedinica lokalne i područne samouprave nema daljnjeg prijenosa vlasništva barem 15 godina. Mislim da je taj period jako dug da bi to trebalo moguće i skratiti jer život nosi različite kombinacije, probleme itd. i osobno smatram da je to previše dug period. Zatim kaže ovako "potrebno je preispitati mogućnost načina utvrđivanja odgovornosti župana, gradonačelnika i općinskih načelnika za slučaj da njihovo neracionalno postupanje s darovanim nekretninama pričini štetu RH". Mislim da je kolega Šuker tu malo prije spomenuo, ja još nijedan kao načelnih općine ugovor o otuđenju državne imovine ili imovine općine nisam potpisao bez suglasnosti državnog odvjetnika. Prema tome mislim da tu na određeni način odgovornost je nekako čak i podijeljena. No međutim da se vratim na ovu problematiku s kojom sam počeo. Ovdje ima vrlo interesantnih i za mene vrlo prihvatljivih konstatacija o rješavanju imovinskopravnih odnosa između RH i jedinica lokalne područne samouprave. Kaže ovako "zahtjevima za darovanjem u svrhu izgradnje infrastrukturnih objekata treba udovoljavati u što kraćem roku kako država ne bi bila prepreka unapređenju komunalnog standarda građana". Ovo je vrlo važno i mislim to me najviše dojmilo i ohrabrilo jer nije često puta toliko problem čak ni u propisima nego kod onih ljudi, ne kod premijera ili ministara itd. nego one birokratske strukture koja rješava te zahtjeve. Ja to moram naglasiti jer jako puno smo imali a imamo i sada problema s obzirom da je u Baranji 70% bilo društveno vlasništvo, to je sada državno, a 30 privatno što se tiče tih nekretnina, dok je to u Hrvatskoj odnos obratan. Prema tome kod nas niti jedna infrastruktura niti stambena zgrada, objekat društvenog standarda nigdje niste mogli započeti, a da u zemljišnim knjigama ne piše vlasnik RH. i kada to pogledate onda je automatski 6 mjeseci plus dok to riješite i razriješite. Međutim moram i to naglasiti da imam samo najljepše riječi za osoblje koje radi tamo jer imamo izvrsnu suradnju, ali nisu oni krivi što neki postupci traju mjesecima i mjesecima. Mogu samo to reći u ranijem periodu o tome je odlučivalo jedno povjerenstvo gdje je bilo 3 ili 4 ministara. I ja dođem u Zagreb i pitam kad ćemo dobiti rješenje? Pa kaže to povjerenstvo zasjeda 2, 3 puta maksimum 4 puta godišnje, a nije sigurno da će ići na prvu sjednicu taj vaš materijal. Onda možete misliti kada će to doći na red. Tu u toj efikasnosti tu su vrlo veliki problemi i tu vrlo ide sporo. Dalje, još ću pročitati tu jednu konstataciju koja mi se također jako sviđa, kaže "naime na zahtjev RH odnosno tijela i društava u vlasništvu RH jedinice lokalne samouprave oslobađaju ta tijela i društva od naknada za stjecanje određenog prava. Međutim u slučaju kada jedinice lokalne samouprave potražuju takva prava u pravilu ih se ne mogu ne mogu ostvariti zbog šutnje administracije te nerijetko pokreću postupak izvlaštenja" itd. Znate šta to znači vremenski i koliko je to mukotrpno. Evo te momente sam želio naglasiti. I puno je riječi bilo i o decentralizaciji. Meni je ne samo to nego inače u mnogim drugim segmentima našeg života malo neshvatljivo da recimo ne županije ali regionalni centri u našem slučaju konkretno zašto u Osijeku neke od tih stvari mi ne možemo rješavati. Ja sam doživio i to da u, kod vas, kod vaših kolegica tamo toliko papira, pa kažem kako vi uopće tu možete raditi. Kaže to vam je od Dubrovnika do Belog Manastira. Evo, tu su papiri. Pa onda razmišljam, pa zašto dio toga nije u Osijeku i moraš i to što elektronička komunikacija, ovo što smo ovdje čuli, ove imovinsko pravne odnose elektroničkom komunikacijom jako je teško i gotovo i nemoguće rješavati. Ima ovdje još određenih stvari, ja sada ne želim jer to već, i prethodni diskutanti su to naglasili. Međutim, taj momenat rješavanja imovinskopravnih odnosa kod investicija je prvi korak jer bez toga ne možete raditi na dokumentaciji, znači ishođenje građevinske dozvole, to je posebna, također problematika s obzirom na sada trenutno na zatrpanost tih službi. I konačno, kada ste to sve riješili onda dolazi postupak javne nabave. I ukoliko to sve skupa sumirate za jednu ozbiljniju investiciju za ozbiljan projekat nisam siguran da to možete sve riješiti za godinu dana. A mi ovdje napadamo za stvaranje loše investicijske klime, ne znam, ministre, ministarstva itd.. Međutim, dobrim dijelom je to u rukama rukama administracije da tako kažem koja bi nakon svih tih i dogradnje tog sustava u pravnom smislu ja se nadam iskreno da će biti to efikasnije. I sada ću još završiti o ovdje je jako puno bilo riječi o funkciji države. On je loš gospodar, to su kolege naglasili, loš gospodar i odumiru te funkcije te države. Ja se sjećam jedne rasprave kod nas u Baranji kada se o tome radilo. Puno su pričali o odumiranju te funkcije i onda je jedan pametan poljoprivrednik postavio pitanje ako je to tako recite vi meni da li je netko izračunao koliko će koštati sahrana ta. I nitko nije znao odgovoriti. Prema tome, asociram na to da ipak te neke državne funkcije ipak moramo zadržati. Hvala vam lijepo i ispričavam se. Hvala lijepa. Sada ćemo prekinuti raspravu. Sutra u 9,30 nastavljamo, biti će na redu Klub zastupnika prvi SDSS-a. A u 12 sati ćemo glasati. Ukoliko ne bismo do 12 završili raspravu pa ćemo nastaviti nakon glasanja. Hvala lijepa. Doviđenja!